Poštovane dame i gospodo, nastavljamo rad.Prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka 7. i 8. dnevnog reda.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3. članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o dopuni Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju, Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.Da li predstavnici predlagača žele reč?Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević. Zahvaljujem, uvaženi potpredsedniče, gospodine Orliću.Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, dakle, reč je o trećem zajedničkom jedinstvenom pretresu: Predlog odluke o dopuni Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičkoj izbornoj komisiji, kao i o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora

o čemu je reč kada govorimo o Predlogu odluke o izmenama Odluke o sastavu Odbora. Došlo je do određenih izmena u poslaničkoj grupi rotacije, kako mi to kažemo, i zamene poslanika i potpuno je logično da novi poslanici dobiju određeno članstvo u odborima, naravno, shodno Poslovniku o radu.Mi smo ovaj predlog ne po hitnom postupku, već onako kako je to, između ostalog, dogovoreno i kako je to, između ostalog, insistirano, da izbegavamo hitan postupak, već da idemo u redovnu proceduru.Dakle, shodno tome, mi smo izvršili određene izmene u odborima i potpuno smo ubeđeni da će poslanici i poslanice koje smo predložili u resorne odbore odgovorno, ozbiljno i posvećeno obavljati svoj posao, jer smatramo, poslanička grupa SPS smatra da je rad resornih odbora od izuzetne važnosti i značaja, jer svaki zakonski predlog koji se nađe pred nama u plenumu najpre prolazi resorni odbor.Resorni odbor je prilika da se neposredno pre samog plenuma, pre same sednice, upute određene sugestije, daju određeni predlozi ili formulišu formulišu odborski amandmani, ukoliko je to neophodno.Što se tiče Predloga odluke o dopuni Odluke o prestanku funkcije i imenovanju Republičke izborne komisije, takođe, iskoristiću priliku kao predstavnik predlagača da se osvrnem i na ovu temu, jer smatram da je izuzetno važno i pokušaću da napravim jednom paralelu sa svim onim dešavanjima koje smo imali proteklih nekoliko meseci, a tiču se konkretno međustranačkog dijaloga.Dakle, sama zamena, odnosno sam predlog odluke nije sporan i on, naravno, imaće podršku poslaničke grupe SPS u danu za glasanje, ali kažem, upravo zato što govorimo o Republičkoj izbornoj komisiji, koja je bila tema onoga o čemu smo razgovarali nekoliko meseci unazad, ja želim da napravim jednu retrospektivu svih dešavanja i želim da otvoreno danas, obzirom da smo imali ono pravilo „četn haus“, pa nismo mogli da govorimo o međustranačkom dijalogu koji se vodio i na jednom i na drugom koloseku, ali obzirom da je završen i međustranački dijalog sa evropskim parlamentarcima, obzirom da je završen i međustranački dijalog i da je potpisan sporazum sa predstavnicima političkih stranaka koji nisu želeli da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima, mislim da danas možemo otvoreno da govorimo o svemu ovome.Najpre, želim da kažem da kada je reč o samom međustranačkom dijalogu, cilj učešća poslaničke grupe SPS u međustranačkom dijalogu je bio da pokušamo da zajedno sa našim koalicionim partnerima iznađemo određena rešenja, iznađemo kompromis, poštujući pre svega različitosti, ali poštujući Ustav i poštujući zakone koje smo usvojili u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Srbija Srbije.Srbija je slobodna i demokratska država i naravno da izražavamo spremnost da uvek razgovaramo o izbornim uslovima, ukoliko postoje, i da ih prihvatimo, naravno, ukoliko postoje opravdane sugestije, opravdani predlozi, koji će biti iskorak napred, kada konkretno govorimo o izbornom procesu i kada konkretno govorimo o izborima koji će 3. aprila 2022. godine biti održani u Srbiji, mislim na predsedničke, gradske i vanredne parlamentarne izbore.Socijalistička partija Srbije se opredelila da učestvuje u razgovorima, kako mi kažemo, na oba koloseka. I smatramo da je jako dobra inicijativa predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, u dogovoru sa predsednikom Republike, jer veoma je važno bilo prisustvo i predsednika Republike, naravno, na ovom drugom koloseku, kada je reč o političkim strankama koje ne žele razgovor sa evropskim parlamentarcima, kao neko ko je faktor političke stabilnosti u ovom trenutku u Srbiji.Dakle, mi smo se opredelili da učestvujemo u razgovorima na oba koloseka, želeći da saslušamo sugestije i predloge, a važno je da postoje oba koloseka, jer ovo je prosto proces iz kojeg ne možete isključiti nikoga. Ne možete isključiti nijednu političku stranku, a red je da čujete, ukoliko imaju određene sugestije i predloge.Mislim da, reći ću najpre, kada je reč o međustranačkom dijalogu sa evropskim parlamentarcima, potpuno jasno i potpuno precizno, pošto se već nekoliko meseci unazad dezavuiše javnost od strane jednog dela opozicije, da je bojkot razlog zašto smo mi kao vladajuća koalicija razgovarali sa evropskim parlamentarcima. To je notorna laž.Dakle, mi smo razgovarali sa evropskim parlamentarcima jer je zaključak prve runde, odnosno prve faze međustranačkog dijaloga bio da odmah nakon izbora nastavimo razgovore o izbornim uslovima.Takođe, želim da napomenem da sve ono što je bilo definisano tokom prve faze međustranačkog dijaloga je implementirano, više od 95% agende koju smo zajedno definisali je implementirano.Dakle, nikakav bojkot nije razlog. Bojkot je propao i to je danas svima jasno, ali definitivno nije jasno onima koji su izbore bojkotovali.Najpre, nismo mi ti koji su pozvali evropske parlamentarce da razgovaramo o izbornim uslovima, pošto nam vrlo često neke političke stranke to spočitavaju. Većina vas je sedela u ovim skupštinskim klupama 2019. godine. Tada je predsednica Narodne skupštine Republike Srbije bila gospođa Maja Gojković. Ona je još u martu mesecu pozvala sve poslaničke grupe na razgovor, da razgovaramo o radu parlamenta, da razgovaramo o izbornim uslovima, kako da unapredimo parlamentarni dijalog, kako da unapredimo parlamentarnu praksu, kako da unapredimo parlamentarizam u Srbiji. Niko se, ali apsolutno niko nije odazvao.Nakon toga imamo bojkot jednog dela opozicije u radu Narodne skupštine Republike Srbije. Zašto bojkot? Kažu nije im omogućena demokratska rasprava i demokratsko sučeljavanje mišljenja, što je notorna laž opet, još jedna notorna laž u nizu laži koje ću danas izneti.Dakle, izneti.Dakle, ni jednog trenutka nisu postojali dvostruki standardi i dvostruki aršini. Njihov izlazak je upravo nemoć, odraz nemoći i političke impotentnosti da kroz demokratsku raspravu i argumentovano sučeljavanje mišljenja pokažu svoju snagu. Onda su svi zajedno izašli u ovaj skupštinski hol i jedini zahtev koji su tada imali je bio raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.Kada su shvatili da bi vanredni parlamentarni izbori za njih bili politički krah i da ih ne bi politički preživeli, da bi bili pluskvamperfekat političke scene Srbije, morali su nečega da se dosete. Dosetili su se da pozovu u pomoć evropske parlamentarce, misleći da će evropski parlamentarci izvršiti nekakav pritisak na vladajuću koaliciju u Srbiji, misleći da će ih evropski parlamentarci, što što je bio krajnji cilj, bez izbora dovesti do vlasti i privilegija. Ne može, dame i gospodo. Demokratija u Srbiji se ostvaruje samo na izborima i izbori mogu promeniti politički kurs Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, nismo mi insistirali na razgovoru sa evropskim parlamentarcima. Zašto ga nismo odbili? Da smo odbili razgovor sa evropskim parlamentarcima ispalo bi da vladajuća koalicija nešto želi da prikrije, da vladajuća koalicija želi nefer i nedemokratske izbore, što se ni jednog trenutka nije dovodilo u pitanje. Dakle, tada je izmišljena floskula izborni uslovi.Izborni uslovi su za njih su bili samo farsa i zamajavanje javnosti. Nisu njih interesovali izborni uslovi, već su želeli sebe da predstave srpskoj javnosti kao žrtvu, da svoju inferiornost pretvore u oružje, iako su unapred znali šta će biti njihov krajnji politički potez, a to je bojkot izbora. izbora. Ovo sam morao da kažem iz jednog prostog razloga, jer, kažem, već nekoliko meseci u nazad se dezavuiše javnost Srbije da smo mi primorani da razgovaramo sa evropskim parlamentarcima i da nas je bojkot primorao na to, što apsolutno nije tačno i što apsolutno ne stoji.Tokom ne stoji.Tokom prve faze, podsetiću vas, međustranačkog dijaloga mi smo nastupili vrlo konstruktivno, vrlo korektno i vrlo konkretno i u Republičkom parlamentu smo shodno dogovoru sa evropskim parlamentarcima i sa strankama koje su učestvovale u razgovoru usvojili pet zakonskih predloga, što nam je kasnije spočitavano, kao negativno u izveštaju Evropske komisije, da smo u periodu izborne godine menjali izborno zakonodavstvo. Tu nisu mislili sigurno na ove zakone na kojima su oni insistirali, već na snižavanje cenzusa sa pet na tri posto, što opet nije išlo u prilog vladajućoj koaliciji, već se time stvarala mogućnost da oni koji su daleko od cenzusa od pet posto imaju mogućnost da imaju svoje predstavnike u Republičkom parlamentu i da Republički parlament bude jedan relevantan prikaz javnog mnjenja u Srbiji, da pokušamo da politiku sa ulice vratimo tamo gde joj je mesto u parlament. Nisu to shvatili na najbolji način.Prihvatili smo drugu fazu međustranačkog dijaloga, govorim sada o međustranačkom dijalogu sa evropskim parlamentarcima. kada smo došli do završnog dokumenta, ni taj završni dokument nije odgovarao onima koji su prizvali evropske parlamentarce i sve vreme razgovarali sa njima. Da se razumemo, svaka poslanička grupa, svaka politička stranka je imala mogućnost da dostavi svoju platformu, sugestije i predloge kojima smatra da može popraviti izborne uslove u Srbiji.Mi smo kao stranka, poštujući institucije sistema, tu platformu dostavili Narodnoj skupštini, predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije i evropskim parlamentarcima. Dok su druge političke opcije, jedan deo opozicije koji je insistirao na razgovoru sa evropskim parlamentarcima, sve vreme komunicirao, ne sa nama, ne sa Narodnoj skupštinom, opet zaobilazeći institucije sistema, narušavajući dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije, već su direktno razgovarali sa evropskim parlamentarcima i veče uoči zaključaka, konačnih zaključaka, mi smo dobili predlog od jednog dela opozicije.Taj predlog je, dame i gospodo poslanici, tragikomičan, a gde se traži samostalno gostovanje na RTS i RTV svakog dana od 18.30 do 19.00 časova, gde se traži tri puta nedeljno debatni karakter emisije u kojem će naravno oni učestvovati od 21.00 gde se traži da se imenuje jedno nadzorno telo koje će imati izvršnu funkciju. Da bi došli do izvršne funkcije, morate da dođete do vlasti, a da bi došli do vlasti morate da imate poverenje građana. Zamislite,

uoči zaključaka koje je definisao Evropski parlament.Želim da se vratim na zaključke, jer su vezani za RIK i zato samo o ovome govorio i napravio jednu kraću retrospektivu.Dakle, kada je reč o zaključcima Evropskog parlamenta, dogovor je formiranje privremenog nadzornog tela koje bi se sastojalo od 12 članova. Šest članova bi činili predstavnici REM-a, a šest članova bi dala opozicija. Ovo regulatorno telo imalo bi za cilj da prati rad medija, naročito obraćajući pažnju na rad RTS i RTV, jer to je za njih bilo najinteresantnije.Takođe, dogovoreno je, kada govorimo o RIK, napravljen je jedan presedan i mislim da nikada ni jedna vladajuća koalicija ovo nije prihvatila i ne bi usvojila kao što je to učinila ova vladajuća koalicija,

imamo 17 članova RIK, broj članova se definiše shodno paritetu, odnosno procentualno koliko imate zastupljenost i koji broj poslanika imate unutar poslaničke grupe u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Mi smo dozvolili vanparlamentarnim strankama koje nemaju poverenje građana da imaju svojih šest predstavnika i šest zamenika

koja je vodila razgovore sa evropskim parlamentarcima ove zahteve prihvatila, ali nije smela. Zašto nije smela? Zato što bi ih Đilasovi mediji ocenili kao nekoga ko sarađuje sa vlašću, a to im svakako nije bio interes. Inače, sam u potpunosti ubeđen da su ovi zahtevi za njih prihvatljivi.Što se tiče drugog koloseka i što se tiče razgovora sa političkim strankama koje nisu želele da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima, mi smo više puta rekli da ti razgovori ipak imaju jedan demokratski duh, da postoji jedan politički prag tolerancije i političke kulture i ono što je jako važno - postoji visok stepen političke odgovornosti. Tu pre svega mislim kada je reč o nacionalnim i državnim interesima, pitanje Kosova i Metohije, Republike Srpske, dakle, tu građani od nas očekuju da se ne delimo na vlast i na opoziciju već da postignemo što širi konsenzus.Ali, kako je to gospodin Zukorlić, nećete mi zameriti, jednom rekao tokom dijaloga - potpuno je jedna priča kada sedimo i nema kamera, a čim se pojave kamere onda je to druga priča, što se pokazalo onog trenutka kada smo potpisali sporazum, konačno potpisali sporazum sa političkim strankama koje nisu želele razgovor sa evropskim parlamentarcima, njihove konferencije za novinare i njihovo obraćanje u skupštinskom holu u tom trenutku meni je više ličilo na početak izborne kampanje, nego konkretno na ono o čemu smo govorili, a to su izborni uslovi.Dakle, šta je to što je omogućeno predstavnicima opozicije? Pa, oni će imati oko 85.000 predstavnika koji će kontrolisati biračke odbore, biračka mesta na dan izbora, što bi trebalo da isključi svaku sumnju u legitimitet izbornog procesa. Sporazum predviđa formiranje radnog tela za kontrolu biračkog spiska pomoću koga će predstavnici opozicije svaki dan moći da upoređuju razne podatke među kojima su podaci koliko ima umrlih i onih koji su stekli pravo glasa da bi se otklonile sumnje da lažni glasači glasaju.Takođe, glasaju.Takođe, predstavnici opozicije, što je opet na jedan način indirektno vezano za RIK, jer je vezano za stalni sastav biračkog odbora, predstavnici opozicije imaju po jednog člana, stalnog člana biračkog odbora koji će imati ukupno četiri člana. Opet, stranka koja nije učestvovala na izborima ima stalnog člana biračkog odbora i to je nešto što je prihvatila vladajuća koalicija. Znači osam hiljada predstavnika opozicije u isto toliko biračkih odbora u Srbiji, pri čemu će još najmanje 10 do 20 ljudi iz opozicije kontrolisati izbore na svakom biračkom mestu, gde svaka opoziciona stranka ima prava da ima svog predstavnika.Može li se u ovom trenutku sa ovakvim sporazumima govoriti o nekakvoj neregularnosti, nefer i nedemokratskim izborima?Još jednom ponavljam, potpuno sam ubeđen da nijedna vladajuća koalicija ne bi prihvatila ono što smo mi prihvatili tokom međustranačkog dijaloga sa evropskim parlamentarcima, tokom međustranačkog dijaloga sa predstavnicima političkih stranaka koje nisu želele razgovore sa evropskim parlamentarcima.Veoma kratko ću samo u nekoliko rečenica još nekoliko teza koje su se provlačile. Naravno, uvek se spočitavao taj pritisak na birače. Ovo nema veze sa RIK-om, ali ću iskoristiti priliku da kažem. Uvek se spočitavao taj pritisak na birače. Sada se postavlja pitanje - kako su neke političke stranke 2017. godine konkretno imale svoje predstavnike ovde u Republičkom parlamentu? Da li je to što ih je neko sve zajedno okupio, a ne bih da govorim ko ih je okupio, ali sve zajedno okupio tada i Pajtića i Radulovića i onako sve zajedno skupa, da pozovu svoje birače i da prosto nateraju svoje birače da podrže tu izbornu listu, da li je to pritisak na birače? Ja mislim da jeste.Evo, reći ću vam konkretne podatke. Recimo, ta izborna lista je na biračkom mestu u Bačkoj Topoli najpre imala 3,5% a na ponovljenim 23,27%. Rejting im je toliko porastao?

u Kladovu 2,59%, na ponovljenim 9,70%, Niš opština Pantelej 3,85%, na ponovljenim 15,90%, Vranje, kao primer, 2,71%, na ponovljenim 12,57%.Jel ovo, dame i gospodo narodni poslanici, jedna vrsta pritiska na birače ili kako se to već drugačije zove?Druga zove?Druga tema koja je bila interesantna je da se razdvoje parlamentarni od predsedničkih i gradskih izbora.

da je praksa bila da se izbori razdvajaju, a konkretno 2004, 2007, 2008, 2012.

za bilo kojeg predsedničkog kandidata, za bilo koju parlamentarnu listu ili listu na gradskom nivou.Treća stvar koja je najvažnija, a to je finansijski efekat. U periodu korone, u periodu pandemije mi ćemo organizovati u jednoj godini najpre predsedničke, pa parlamentarne, pa gradske izbore. Zar nije logičnije da taj novac usmerimo tamo gde je u ovom trenutku najpotrebniji, a to je u kovid bolnice, u ambulante, da konačno rešimo pitanje i stavimo tačku na borbu protiv korone?Još jedna stvar je bila veoma interesantna a to su mediji, sloboda medija. Evropskim parlamentarcima sam lično više puta rekao – vrlo je interesantno da se 2019. godine bavite slobodom medija, a da to niste činili 2011. godine kada je Verica Barać sačinila izveštaj o slobodi medija i vrlo precizno i jasno naglasila ko je vlasnik svake sekunde na pojedinim medijima nacionalne frekvencije.O slobodi medija govori neko ko kaže – da li podržavate ideju da jednog dana zgrada Pinka bude srušena uz obrazloženje da ne ispunjava komunalne kriterijume ili drugog drugog zakonsko opravdanog razloga, a da se na njenom mestu podigne spomenik slobodi govora pribavljen kroz transparentan proces javne nabavke? Ovo govori jedan od nazovite lidera političke opcije opozicije koji danas kaže – pa nije Brisel jedini

Potrebna vam je podrška građana i kada kažete – ostrašćenost, revanšizam, lustracija, najpre ne znate šta znači reč lustracija,

sve to kažete i na kraju kažete – protesti imajte na umu da su vam za te proteste potrebni građani kojih nema.Što

U zvaničnom izveštaju REM-a se jasno kaže - drugi po zastupljenosti kada je reč o medijskim uslugama je Savez za Srbiju. Dakle, politička opcija koja nije učestvovala na parlamentarnim izborima. I mi se žestoko borimo protiv toga da političke opcije izborne liste koje bojkotuju izbore ne mogu imati zastupljenost u medijima. A čini mi se da pogrešno tumače i pogrešno analiziraju ravnopravnu zastupljenost u medijima. Ravnopravna zastupljenost u medijima ne znači da ćete se baviti uređivačkom politikom medija. Mediji moraju da budu autonomni i slobodni u odlučivanju.Što se tiče ravnopravne zastupljenosti, mi smo u Platformi, prof. dr Žarko Obradović i ja, napisali da se zalažemo za ravnopravnu zastupljenost, ali što više tematskih debata, pa, pa, dame i gospodo, izvolite, program, ljude koji su garant za realizaciju tog programa, pa da ukrstimo koplja, a građani neka odluče na izborima kome će ukazati poverenje.Na kraju, Strategija o privatizaciji medija je napravljena 2000. godine. Tada su privatizovani mediji. Neko je želeo kapitalizam, dobio je kapitalizam. Odakle danas potreba da se meša u privatni sektor?Dakle, sektor?Dakle, mi možemo, i to smo dogovorili, Javnom servisu proslediti pravilnik. Ali, privatnim emiterima možemo proslediti samo preporuke. Dogovor koji je postignut je da nakon sporazuma koji je potpisan predsednik Narodne skupštine uputi poziv poziv odnosno dopis svim medijima o tome kako su predvideli, na koji način, da izborne liste budu zastupljene tokom izborne kampanje.Mislim da smo ovim sporazumom, i sa evropskim parlamentarcima i sporazumom koji smo potpisali ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, napravili jedan veliki ustupak, pre svega ustupak, u svakom pogledu, jer sve vreme taj ustupak činimo vanparlamentarnim strankama, nekome ko nema poverenje građana, ali mislim da smo pokazali demokratsku opredeljenost da nemamo šta da krijemo i da ćemo, u potpunosti smo ubeđeni, imati fer i demokratske izbore, a građani će 2022. godine, 3. aprila, reći kome će ukazati poverenje. A tih šest članova RIK i njihovi zamenici i nadzorno telo i sve ono što smo dogovorili ćemo implementirati u periodu koji je pred nama i neka izvole, ako misle da ima bilo šta skriveno u izbornom procesu.Još procesu.Još jednom, uvažena predsedavajuća, mi ćemo u danu za glasanje, naravno, kao predlagači, podržati

Zahvaljujem gospodine Milićeviću.Kao predlagač se javio i narodni poslanik Samir Tandir. Izvolite. **Samir Tandir** Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, građanke i građani, jako važne tačke su danas na dnevnom redu i drago mi je što su kolege imale razumevanja za ovaj predlog koji sam ja kao šef poslaničke grupe Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke predložio, što se danas nalazi na dnevnom redu. Mi kao najjača bošnjačka stranka u Republici Srbiji ćemo glasati za obe tačke u danu za glasanje, jer smatramo da su suštinski važne za razvijanje i demokratskih procesa i demokratskog diskursa u našoj zemlji.Pitanje izbora, pravilnog sprovođenja izbora, glasanja i rezultata je pitanje od milion dolara. I kada analiziramo kako su tekli izborni procesi i pre Prvog svetskog rata i posle Prvog svetskog rata i posle Drugog svetskog rata, pa i u nečemu što je u višestranačju posle 90-ih godina, shvatićemo da tu nikada nismo mogli da napravimo neki konsenzus. Satiričari su se često bavili pitanjem izbora, pa je nastao i taj termin "ćorava kutija".Mislim da nikad niko nije, kada bi izgubio izbore, rekao da je izgubio zato što je imao loše ideje, lošu politiku, slabe kandidate, već obavezno bi se prstom upiralo na regularnost izbora.Kada govorim o toj analizi, neću se vraćati ni

Muamer Zukorlić, a lista se zvala "Lista bošnjačke kulturne zajednice" i ona je uprkos svim nepravilnostima, a nepravilnosti su bile toliko velike da kada pogledam ovaj dijalog i ovo što smo govorili prethodnih meseci, nije moglo da da bude ni priče ni zbora o nečemu kao što je ravnopravno predstavljanje u medijima, jednak broj kontrolora ili posmatrača izbornog procesa, učestvovanje sa svojim kontrolorima i predstavnicima u gradskoj ili opštinskim izbornim komisijama, itd.Ono što je suština i što hoću da istaknem danas, poštovane koleginice i kolege, jeste da je ta lista uprkos svim zloupotrebama tadašnjeg režima 2010. godine, režima Borisa Tadića Tadića i DS, osvojila 49% glasova. I kada je došlo do konstituisanja Nacionalnog saveta, gde je pobednik sa članovima svoje liste i drugim koji su hteli to da podrže, kada je trebala da se konstituiše, stiglo je obrazloženje, promena Poslovnika o radu, brutalno kršenje Ustava i zakona Republike Srbije, a Poslovnik je promenjen da glasi Bošnjaci su posebni pa im treba poseban poslovnik.E, tako je demokratija izgledala i sprovođenje izbora 2010. godine. Ništa te godine, godine, nisu bili bolji ni lokalni, ni parlamentarni, ni predsednički izbori, ali, hvala bogu, desile su se neke političke promene i zato možemo danas da diskutujemo i govorimo o unapređenju određenih prava.Mi smo učestvovali u dijalogu, lider naše stranke i narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja, aktivno su učestvovali, i ja hoću da da kažem da sam ponosan što je na predlog lidera naše stranke akademika Muamera Zukorlića smanjen taj broj potpisa za predaju lista stranaka nacionalnih manjina i mislim da je to veliki demokratski iskorak.Mi smo poslali našu platformu i predstavnicima Evropskog parlamenta. Ovom prilikom ja želim da im se zahvalim. Dijalog nema alternativu. Važno je razgovarati. Demokratija se ne može ostvarivati i osvajati na ulici. Mesto za debatu, za razgovor, ma koliko naši stavovi bili suprotstavljeni, jeste parlament, jesu okrugli stolovi, jesu određene, bilo da se radi o „četam hausu“ ili ne znam „ tet a tet“ sastanci, kako god hoćemo da ih nazovemo, te forme razgovora. Bilo koja forma razgovara je dobrodošla i mi je apsolutno podržavamo.Ono što hoću da istaknem jeste da je Republička izborna komisija ključno odgovorna za sprovođenje izbora ojačanjem Republičke izborne komisije ona dobiti na još većem legitimitetu, na još većoj stručnosti. Trudili smo se da naši kandidati ili naš kandidat apsolutno ispunjava sve predviđene norme.Mi smo ponosni na svakog našeg kandidata i apsolutno sam siguran da sve ove izmene koje smo usvojili idu ka tome da apsolutno više nikad i niko ne uperi prst u Republičku izbornu komisiju i da iznese svoju sumnju, kada je u pitanju izborni proces.Mislim da je to cilj apsolutno svim političkim akterima, bilo da su na vlasti, bilo da su u opoziciji.Ono što hoću da istaknem jeste da kada mi, narodni poslanici, koji dolazimo iz Sandžaka kažemo Sandžak mi mislimo na jedan toponim u našem jeziku. Nije problem ako neko nešto ne ne poznaje, ne zna. Iz neznanja, obično, nastaju predrasude, a nekada te predrasude pređu u mržnju.Moje mržnju.Moje kolege narodni poslanici i ja kada kažemo Sandžak govorimo o jednom geografskom pojmu, toponimu, prostoru odakle mi dolazimo i mi ga vekovima tako zovemo, apsolutno ni na koji način ne ulazeći u teritorijalnu organizaciju Republike Srbije.Hvala.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi potpredsednici Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, svakako da će narodni poslanici Stranke pravde i pomirenja, kako smo i čuli, a i zbog činjenice da smo predlagači jedne od tačaka dnevnog reda, logično podržati taj predlog, naravno podržati i drugi predlog, ne samo zato što se radi o proceduralno nužnim nužnim odlukama koje treba izglasati, već i zbog same činjenice da ovo doživljavamo kao još jedan važan iskorak u pogledu upotpunjenja kapaciteta Republičke izborne komisije koja čeka ovaj dan i ovu tačku godinu dana.Dakle, iako nije bilo nikakvih smetnji da se to učini ranije, evo to sada činimo sa određenim, da kažem, zakašnjenjem, ali bolje ikako neko nikako. Time ćemo imati kompletiran sastav Republičke izborne komisije.Ono što je još jedan značajan iskorak je činjenica da će Republička izborna komisija dobiti za zamenika predsednika osobu, odnosno kandidata iz reda manjinskih naroda, odnosno zajednica, što predstavlja još jedan značajan iskorak u pogledu same percepcije Republičke izborne komisije koja treba da bude ogledalo celokupnog šarenila našeg ovde u ovoj zemlji, i etničkog i kulturološkog i konfesionalnog, ali svakako i političkog. Tako da, to definitivno predstavlja još jedan važan iskorak koji se svakako sa različitih stranačko-političkih pozicija može i različito shvatati ili tumačiti.Ovo je nesporna činjenica i u tom pogledu, kažem, to za nas predstavlja još jedan korak u pogledu realizacije politike razumevanja, politike dijaloga, politike pomirenja, politike pravde, politike dakle zdravih odnosa unutar jedne zemlje i na relaciji političkih subjekata, ali implicitno i na relaciji različitih nacionalnih i konfesionalnih i kulturoloških kolektiviteta.Tako da, ovim svakako upotpunjujemo kapacitet Republičke izborne komisije, ali time se, uz sve ovo što smo već imali prilike da slušamo proteklih sedmica, a što se ticalo dva koloseka, različitih razgovora i pregovora oko unapređenja izbornih pravila, odnosno uslova, zapravo pokazuje kapacitet zemlje kroz najpre ovo ovde predstavničko i zakonodavno telo, ali i kroz druge ključne subjekte u ovoj zemlji. Dakle, ono što na mene ostavlja izuzetno pozitivan utisak jeste spremnost da se razgovara.Dakle, jedna zemlja, jedna nacija, jedan narod, odnosno svi kolektiviteti u jednoj zemlji kroz svoje predstavnike pokazuju svoj kulturno-civilizacijski kvalitet i kapacitet po spremnosti da se razgovara. Tamo gde postoji spremnost da se razgovara, tu postoji sigurnost, tu postoji uverenje da raspolažete adutima. Tamo gde se nema kapaciteta za razgovor, gde se beži od razgovora, gde se nastoji stav nametnuti silom, pa makar to bila i državna, legalna sila, sila, to je pokazatelj slabosti i jedne vlasti i jednog sistema i, svakako, implicitno i jedne države, odnosno nacije u pogledu državotvornosti.Tako da su ovo sve pokazatelji da uprkos, iako će uvek tako i biti raznim nedostacima, sve ono što je ljudsko delo, bilo da je u pitanju zakon, bilo da je u pitanju bilo koja druga odluka, odnosno program, svi znamo i kad uložimo sav svoj trud i najbolju nameru da to bude dobro, uvek ćemo naći nešto što nedostaje, nešto što fali, nešto što je manjkavo zato i postoji tako česta promena zakona.Dakle, ne samo zato što se okolnosti menjaju, već zato što se uviđaju kroz iskustvo primene određenih zakona, uviđaju se jasni nedostaci koje treba koje treba otklanjati i svakako zato i postoji Narodna skupština koja ne gleda na svoje zakone kao na svetinje, jer samo su Božiji zakoni sveti i nepromenljivi, dok su ljudski relativni i promenljivi, i oni su kvalitetniji u meri u kojoj su suštinski usklađeni sa principima, vrednosnim principima, Božijim, duhovnim, etičkim i svim onim koji su kroz epohe od nastanka ljudske civilizacije do danas dokazani i potvrđeni kao principi koji su bazirani na vrednosnom kvalitetu.Tako da, zapravo i ovo što sada činimo jeste dalje unapređenje, poboljšanje, otklanjanje nedostataka i jako mi je drago da sam imao prilike učestvovati u tim pregovorima i razgovorima u onoj koloni sa evroparlamentarcima, oni su bili intenzivni i neposredni. Dakle, na svim sesijama smo bili svi skupa. U ovoj drugoj koloni mi smo učestvovali samo na početku, kasnije su ključni nosioci vlasti koji su otelovljeni u dve ključne najjače stranke u ovom parlamentu zajedno sa predsednikom parlamenta, povremeno i predsednikom Republike, okončali taj dijalog kao što vidimo, iako još zvanično nismo dobili sami tekst sporazuma. Očekujemo da to dobijemo kao parlamentarne stranke i klubovi da bismo zapravo imali i detalje na uvid. Nezvanično jesmo informisani i ono što jeste nezvanična informacija da su napravljeni ogromni iskoraci.Dakle, sama činjenica da su svi ti politički subjekti, nezadovoljni politički subjekti od kojih su mnogi ili neki bojkotovali izbore, što znači da su bili nezadovoljni, sada prihvatili taj taj dogovor, stavili čak i svoj potpis, samo to po sebi ukazuje na činjenicu da je napravljen ozbiljan iskorak.Naravno da su uvek dogovori kompromis. Uvek su dogovori neka tačka susreta između jedne i druge strane. Nikad dogovor ne može da se postigne kroz očekivanje realizacije ili prihvatanja sopstvenih maksimalističkih očekivanja ili zahteva. Prema tome, najbolji dogovor je onaj u kome su svi pomalo zadovoljni, pomalo nezadovoljni. To i jeste smisao kompromisa.Zato, u tom pogledu ja pozdravljam ovo, ne samo zato što očekujem da će ti dogovori ili sami tekst tog dogovora doneti neke senzacionalne rezultate. Iskreno, ne očekujem to, jer se ne radi o nekim stvarima koje mogu da naprave zaokrete u pogledu izbornog procesa ili čak izbornog ishoda. Ne, ali me sami proces raduje, sama sposobnost sistema da organizuje. Čak, bio sam upitan i od strane evropskih parlamentaraca – za šta će vam ova druga kolona? Mislim da sam bio vrlo konstruktivan u pojašnjenju i mislim da je i na njih to ostavilo pozitivan utisak, da se ne radi ni o čemu što je sada suprotstavljeno ovoj drugoj koloni. Naprotiv, to je samo pokazatelj kapaciteta, pre svega Narodne skupštine, ali i drugih subjekata na samom vrhu države, da se prosto ne ostavi prostor da se bilo ko želi isključiti iz razgovora i dogovora, osim ako taj neko sebe ne isključuje.Dakle, to je jedini način ovde, jedino oni koji nisu hteli da razgovaraju oni su na neki način bili isključeni, ne zato što im je neko onemogućio ili im nije onemogućio, već zato što su sami sebe isključili, što se dešavalo u određenoj fazi u ovoj drugoj koloni sa evroparlamentarcima. Dakle, to je sve veoma važno za mene, kažem, kao širi proces.Zahvaljujem se kolegi Samiru Tandiru kao predlagaču, koji nas je podsetio na ono što se dešavalo 2010. godine. Kako narod kaže - koga su zmije ujedale i guštera se boji. Mi koji smo imali tako tako strašna, za mene veoma strašna iskustva, da jedna zajednica, u ovom slučaju bošnjačka nacionalna zajednica bude na takav način omalovažavana, vređana, diskriminisana otvoreno, uz obrazloženje tadašnjeg ministra, čini mi se Čiplića, koji je bio ministar za ljudska i manjinska prava, i njegovog nekakvog državnog sekretara, koji su na odgovor zašto ste menjali pravilnik u toku konstituisanja nacionalnih saveta… Dakle, svi su se nacionalni saveti konstituisali po jednom pravilniku, a oni promene pravilnik samo za bošnjačku zajednicu. On mrtav ladan kaže, ostane živ i nekažnjen, kaže da Bošnjaci nešto drugo. Zamislite, da je tada bilo pravne države, taj bi sigurno završio procesuiran zbog krivičnog dela otvorene diskriminacije.Pazite paradoksa, to izgovara, odnosno to zastupa neko ko je po formulaciji ministar, odnosno Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Znači, neko ko je zadužen da štiti manjinska i ljudska prava. Zamislite, ako takav ako takav stav dolazi sa te pozicije, šta je tek sa drugim mehanizmima koji su bili upregnuti da sprovode određene partikularne, partijske pre svega i interese te vlasti, odnosno toga režima?Naravno, onaj ko prođe kroz takvu torturu je zabrinut uvek za izborne procese. Kada tome pridodamo i razne druge događaje koji su pratili ne samo taj, nego i neke druge neke druge izborne procese, odnosno, još konkretnije, paradoks na koji nikada niko nije dao odgovor, da je izlaz iz te situacije u kojoj ta vlada i to ministarstvo nisu priznali konstituisanje Bošnjačkog nacionalnog veća koje je imalo svoju većinu, znate li šta je bio izlaz iz toga? Izlaz iz toga je bio da nema veća. Četiri godine nema Nacionalnog saveta Bošnjaka, odnosno Bošnjačkog nacionalnog veća. Šta se čeka? Čeka se da akcije tog režima koje su se ogledale u permanentnoj zloupotrebi žandarmerije, otimanju džamija, brutalnom korišćenju poluga vlasti, sudova, tužilaštava, dakle, raznih drugih mehanizama, da bi se obezvoljilo biračko telo koje se tada usudilo da da podršku većinsku, apsolutnu, uverljivu podršku Bošnjačkoj kulturnoj zajednici, koju sam ja tada imao čast lično predvoditi, da bi se, naravno, nakon četiri godine na neki način ili bar donekle preokrenuo taj rezultat.Zašto je preokrenut? Jedan deo je, naravno, ustuknuo pod udarima pendreka i raznih drugih pritisaka itd. Drugi deo se razočarao u državu. Drugi deo je kazao – čekajte, koji je smisao da vi nas maltretirate raznim izborima, da vi nas kao izvodite na birališta, pa kad vam se ne sviđa rezultat ne priznaje se Bošnjački nacionalni savet, odnosno Bošnjačko nacionalno veće četiri godine? Kakva je to smejurija? Mi smo, zapravo, imali ishod da su na desetine hiljada ljudi odustali od glasanja. Na narednim izborima nisu hteli više učestvovati u takvoj parodiji, u toj lakrdiji u kojoj se pokaže takva drskost. Zašto? Samo zato što je pobedio neki ko prema njihovom očekivanju nije smeo da pobedi. To je ono što je kasnije nas nateralo da se uključimo u politički proces i punim kapacitetom.Dakle, vi znate da je i moje aktiviranje u politici i ulazak u politiku 2016. godine ličio na neku vrstu paradoksa i da je jedinstven slučaj da se jedan verski poglavar aktivira politički. Mnogo puta sam davao odgovore na takva pitanja zašto. Naravno da su odgovori veoma višeslojni. Naterali su me da uđem u politiku. Hoću da i vi to službeno čujete ovde od mene. Naterali su me. Moje polje nije u mojoj viziji nikada bila politika. Moje polje je bila vera, kultura, obrazovanje, nauka. To je bio moj život u mojim snovima, promišljanjima i delovanju do 2016. godine.Ali, kada sam se uverio da ono što smo gradili mukotrpno od te sirotinje, od tog zapostavljenog, poniženog naroda koji je zapostavljen i politički i infrastrukturno i ekonomski, proganjan, ugrožavan na razne načine, onda smo od 1993. godine kroz Islamsku zajednicu, kroz razne druge projekte podizali tu zajednicu koja je u tom trenutku izgledala kao ostaci iz osmanskog doba, kroz neke stare i zapuštene džamije koje propadaju i koje se raspadaju, koja je na neki način ključnu svoju duhovnu uslugu vršila više prema mrtvima nego prema živima, više kao pokopno društvo nego kao islamska verska, duhovna, obrazovna i kulturna zajednica, kakva treba da bude u punoj svojoj misiji, i kada smo narednih dvadesetak godina podigli tu zajednicu i sačinili je najmodernijom, najsavremenijom, koja je uspela da uspostavi sistem od dečijeg obrazovnog, odgojno-obrazovni sistem, od dečijeg vrtića do univerziteta, sve na sopstvenim potencijalima, sve na sopstvenim kapacitetima, od 1993. do 2016. godine to je postala najsavremenija i najorganizovanija zajednica muslimana, ne samo u Evropi, nego i mnogo šire. Dakle, to je jedina zajednica koja je uspela da izgradi sekularni univerzitet, ne samo verski, nego i sekularni univerzitet.Više puta sam navodio jedan primer. Negde sam pročitao, u Kanadi kada kada neko zaposli šest ljudi dobija orden predsednika države zato što je šest ljudi skinuo sa vrata državi. Zaposlio šest ljudi, šest porodica je sklonio sa vrata države. U tom sistemu, koga smo uspostavljali pod, eto, moram tako kazati, makar zvučalo neskromno, pod mojim vođstvom, za 23 godine je uspostavljen duhovni, verski, obrazovni, humanitarni, izdavački, medijski, intelektualni, dobrotvorni i svaki drugi sistem. U tom sistemu je zapošljeno oko 600 ljudi od nule. Znači, ako gledamo kroz formu zapošljavanja i ekonomije, zaposlili 600 ljudi i napravili jedan samoodrživ sistem koji nije živio na budžetu države kao neke druge institucije, organizacije, bilo verske ili kulturne ili kakve druge. Znači, napravite jedan sistem koji je samoodrživ, koji ne zavisi od budžeta države, makar imao i pravo na to. Čak ne zavisi ni od priloga inostranih, kako se to najčešće misli, iako je bilo i takvih.Napravite takav sistem i onda vaši politički mrzitelji, konkurenti i kojekakvi drugi protivnici, uz podršku tadašnjeg režima, pokušaju da vas razapnu, zato što ste uspeli. Zato što ste uspeli da dokažete da je moguće u jednoj sredini koja se zove za nekoga Sandžak politički, za nekog Sandžak geografski, kako god, za nekog drugačije itd, što je pravo svakoga da zove nešto kako sam hoće, ali ovog trenutka govorimo o geografskom pojmu. Dakle, ono što se smatra periferijom, kao što rekoh, veoma zapostavljenom, i ekonomski i infrastrukturno, podignete sve to tu i sa pozicije tadašnje vlasti, sa pozicije lokalnih vlasti i konkurenata političkih, koji ne mogu da se pomire da okrećete točak istorije u drugu stranu.Šta je taj točak istorije bio? Do tada je važilo da svi moramo da se iselimo. Zašto? Nemamo dovoljno vrtića, nemamo škola dovoljno, u lošem su nam stanju, ako hoćemo moderno da se školujemo, treba da pobegnemo iz Sandžaka. Nemamo univerziteta, nemamo ništa, i onda šta treba da radimo? Hajmo se iseljavati.Naša ideja je bila dokazati da je svako parče ove zemlje, pa čak i oni najzapostavljeniji delovi ove zemlje, da su tako divni, dobri, plodni i da je do ljudi, da nije do zemlje, da sve što je Bog dao ovoj zemlji je najlepše, naravno, što su ljudi uradili kroz razna vremenska razdoblja je jako loše. Naša ambicija, naša tada iluzija, a ja kažem ideja, koja je otelovljena na kraju, je pokazati, mi smo hodali po selima, šta vam treba, zašto se iseljavate, pa kaže – nema dete gde da mi uči engleski jezik i informatiku. Je l' tako? E sada ćete uz džamije imati edukativne centre. Tada smo mi kroz formu islamske zajednice doneli odluku da ne može nijedna džamija da se pravi bez obrazovnog centra.Nema mesta? Sprat više. Ima mesta? Pored. I to se pokazalo veoma uspešnim. Naravno, oni koji su hteli da se isele, ali u najmanju ruku smo bar snahama izbili adute iz ruku koje teraju muževe da pobegnu u čaršiju zbog dece. Sada nije zbog dece, nego zbog nečega drugog, zato što ne voliš kravu, ne voliš bivolicu, ne voliš ne znam šta. redu, idi ti, to je tvoje pravo, ali je bitno da ti izbijemo adute da ne ideš objektivno, već subjektivno. Niko ne može nikoga zaustaviti.Dakle, takvu smo zajednicu napravili i onda je to neko odlučio da kazni. E, pošto je bilo tako, odakle nam rušite zajednicu? Iz politike. Je li tako? Izazivali su me moji protivnici: „Skini ahmediju“, to je ona bela kapa, „skini ahmediju, pa se kandiduj“, misleći da ne smem pobeći iz komfora verskog, znate, tamo ste zaštićeni, tamo možete da radite šta hoćete, jer imate autonomiju, misleći da neću dođi na njihovo polje. Tada su me ubeđivali da dođem na njihovo polje, sada bi dali milijarde da me vrate, ali kasno, kasno, proces ide napred.Evo me u politici. Zašto? Zato što mi je iz politike rušena zajednica. Završavam, brzo ću, koleginice. Zato što mi je iz politike rušena zajednica i onda sam došao tamo gde se odlučuje da zaštitim tu zajednicu, ali ne onako kako su oni očekivali da ja ovde budem neki bošnjački Šešelj. Ne, naprotiv, nego sa idejom pomirenja, idejom dijaloga, idejom dogovora i vidite da tako može. Dokazali smo još jednu stvar, i završavam, a to je dokazali smo ono što iz perspektive Sandžaka do sada nije bilo moguće. Vi ste imali iz Sandžaka predstavnike – ili poltroni ili primitivci, te dve verzije. Mi smo dokazali partneri, nikad poltroni, nikad primitivci, nikad neprijatelji, već partneri koji se dogovaraju i zajednički grade sve ono što je dobro za budućnost. Hvala vam. Zahvaljujem se potpredsedniku Zukorliću.Reč ima, takođe potpredsednik Narodne skupštine, narodni poslanik Stefan Krkobavić.Izvolite. Zahvaljujem se, potpredsednice Kovač, potpredsedniče Zukorliću, uvaženi narodni poslanici, danas je pred nama Predlog odluke o dopuni Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju koji je predložio naš uvaženi narodni poslanik i kolega Samir Tandir.Mi iz poslaničke grupe PUPS – „Tri P“ posebno želimo da se osvrnemo na predlog ovog akta, iako se ceo ovaj predlog sastoji od samo jedne rečenice. Zašto ipak smatramo da je toliko važno što se baš danas ovaj predlog odluke nalazi na dnevnom redu našeg parlamenta? Zato što se u obrazloženju predloga ove odluke podseća da je pravni osnov za donošenje odluke sadržan u članu 33. Zakona o izboru narodnih poslanika, kojim je utvrđeno da Republičku izbornu komisiju u stalnom sastavu imenuje Narodna skupština Republike Srbije, na predlog poslaničkih grupa u Skupštini Srbije, kao i to da bi se prihvatanjem ove odluke popunio stalni sastav Republičke izborne komisije, čime bi se stekli uslovi za njen nesmetan rad.Dakle, poštovani narodni poslanici, mi ovim nešto manje od pola godine, a pre sledećih izbora praktično ulazimo u onaj deo naših zakonodavnih aktivnosti koje su u najdirektnijoj vezi sa predstojećim izbornim procesom. Naši najstariji sugrađani, penzioneri, poljoprivrednici i proleteri i sve socijalno najosetljivije kategorije stanovništva, raduju se svakim izborima, jer su izbori praznik demokratije, ali i prilika da svako od nas podnese raport onima koji su nas birali, da podvučemo crtu, šta smo obećali, a šta smo od obećanog ostvarili.Zato mislimo da je vreme da se odmah krene sa implementacijom svega onoga što je u vezi sa izbornim uslovima dogovoreno u oba koloseka međustranačkog dijaloga vlasti i opozicije sa i bez posredovanja stranaca, pogotovo sa realizacijom onog dela dogovora za čiju primenu su neophodne i zakonodavne intervencije ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Nama verovatno u tom cilju slede izmene Zakona o izboru narodnih poslanika u nekoliko pravaca, ali i više drugih skupštinskih odluka. Pre svega, reč je o sprovođenju dogovora o tome da se stalnom sastavu Republičke izborne komisije iz reda celokupne opozicije u zemlji privremeno doda šest članova,

Sledi i uspostavljanje privremenog nadzornog tela za medije, po šest članova bi bilo na predlog REM-a, i šest iz celokupne opozicije, takođe format „tri plus koje bi predložio predsednik Narodne skupštine, uz konsultacije sa kofasilitatorima. To telo bi pratilo rad medija i obraćalo pažnju najviše na rad medijskih servisa Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine i obaveštavalo javnost o svojim nalazima tokom izborne kampanje.Takođe će u Zakonu o izboru narodnih poslanika morati da se interveniše da bi se obezbedila još ravnopravnija raspodela budžetskih sredstava namenjenih za finansiranje izborne kampanje među kandidovanim i proglašenim izbornim listama za izbore, kao i kada je u pitanju obaveza svih medija da pre izborne kampanje objave svoje tarife za političko oglašavanje. Verovatno da će izmenama i dopunama ovog zakona prema dogovoru biti uređen i status posmatrača već na narednim izborima itd.Poslanička grupa PUPS – „Tri P“ će u Narodnoj skupštini Republike Srbije podržati sve ono što su predstavnici naše vladajuće koalicije dogovorili u oba koloseka međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima, i onom pod posredovanjem predsednika Republike Aleksandra Vučića i onom kome su kofasilitatori bili predsednik Narodne skupštine i evroparlamentarci.Za kraj, iz tog razloga ćemo i podržati ove predloge. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem se potpredsedniku Krkobabiću.Reč ima narodna poslanica Selma Kučević.Izvolite.

u Republičku izbornu komisiju.Na samom početku želim da upoznam javnost da smo mi kao jedina parlamentarna i opoziciona grupa prihvatili učešće u međustranačkom dijalogu, i to sve sve sa ciljem preduzimanja konkretnih koraka ka uspostavljanju fer uslova i slobodnih demokratskih izbora. Dakle, mi smo učestvovali u svim rundama dijaloga svojim predlozima, od Fakulteta političkih nauka pa do zadnjeg međustranačkog dijaloga.Nakon dijaloga.Nakon dvodnevnih konsultacija i diskusija koje smo imali, usvojeni su određeni zaključci i preporuke Evropskog parlamenta, Evropske komisije, kao i OEBS-a.Između OEBS-a.Između ostalog, među tim zaključcima svakako postignut je i dogovor da mesto zamenika predsednika RIK-a pripadne nama kao jedinoj parlamentarnoj opozicionoj grupi. Dakle, nakon toga, mi danas na dnevnom redu imamo, upravo neke dogovore koji su suprotno tim našim spomenutim i postignutim dogovorima. Uprkos postignutim dogovorima na današnji dnevni red predloženo je drugo lice, što je u suprotnosti sa tim našim postignutim dogovorima.Shodno tome, zbog nepoštovanja dogovora od strane vladajuće većine

u realizaciji mera koje su postignute završnim dokumentom međustranačkog dijaloga, svakako pokušati da upoznamo i predstavnike Evropskog parlamenta.Stoga, pozivam vas da te naše postignute dogovore i zaključke koje smo imali na međustranačkom dijalogu ispoštujete, jer u suprotnom ćemo konsultovati posrednike Evropskog parlamenta. Zahvaljujem.

Hvala potpredsednice.Poštovane koleginice i kolege, mogu i da se nadovežem na izlaganje prethodne koleginice, zaista jeste postojao dogovor na početku ovog saziva da mesto

da se težilo ka nekom drugom dogovoru i naravno neću da ulazim u to. U svakom slučaju, dobro je uvek da se pokaže jedan demokratski kapacitet i mi smo to prethodnih godina i pokazivali i praksa je bila da zamenik predsednika RIK-a bude iz redova opozicione stranke, ali naravno nije na meni da procenjujem bilo čije motive i ostavljam to za neki dalji dogovor.Uvek

člana Odbora, svaka poslanička grupa, pretpostavljam da je dovoljno odgovorna da predloži kvalitetnog kandidata i uvek je to stvar jednog dogovora koji se postiže konsenzusom i nema razloga da i sada sumnjamo u to i svako preuzima odgovornost za svog kandidata.Ovakve teme kada dođu na dnevni red su dobra prilika da se razgovara konkretno o radu ovih organa. Skupština je takva da ima nekoliko funkcija. Jedna od uloga Skupštine je i nadzorna uloga i zato je dobro razgovarati o radu RIK-a naročito u ovom vremenu gde nam dolaze predsednički izbori, republički izbori, kao i lokalni izbori u gradu Beogradu.Često se u javnosti predstavlja da se rad Skupštine svodi samo na raspravu u plenumu, na usvajanje zakona, na usvajanje amandmana, ali moramo da istaknemo da je veoma važna uloga Skupštine, ta nadzorna uloga i baš zbog toga ću govoriti u tom kontekstu o nekim

naročito sada kada su sve političke stranke i vlast i opozicija, doduše, na dva različita koloseka bile uključene u jedan dijalog koji je doneo određena rešenja koja treba da naprave pomak kada govorimo o izbornom procesu.Važno

i nekoliko meseci, SDPS se zalaže za to da pronađemo dugoročna rešenja. Važno je i da nađemo rešenja za svake predstojeće izbore kojim bi svi bili zadovoljni, ali mi moramo zajedno da radimo na tome da ostavimo i generacijama iza nas jedan stabilan politički sistem, jedan izborni proces koji ovde niko neće dovoditi u sumnju rezultate izbora.Činjenica je da smo svedoci, da od kada je obnovljen višestranački sistem u Srbiji uvek je bilo nezadovoljnih. I kada god bi se završili izbori uvek je jedna strana, ona poražena, najčešće ukazivala na određene nedostatke, nedostatke, na nepravilnosti i retko kada se dešavalo, mislim skoro nikada, da je poražena strana pružila ruku pobedniku i čestitala na ostvarenom izbornom rezultatu.Republička rezultatu.Republička izborna komisija je jedan od organa koji je zadužen za sprovođenje predsedničkih izbora, republičkih, pokrajinskih, lokalnih i izbora za savete nacionalnih manjina. Po tome se vidi kolika je odgovornost RIK, a samim tim su i velika očekivanja zbog samog postupka organizovanja izbora.Činjenica je da je RIK prethodnih godina modernizovala svoj rad i unapredila ga u nekoliko segmenata. Na primer, ranije su nakon završetka izbora stranke koje osvoje najveći broj glasova na određenom biračkom mestu potpisivale zapisnik i imale su jedan od primeraka zapisnika, ostali učesnici izbora, ali i građani koji su želeli da vide rezultate izbora na konkretnom biračkom mestu mogli su da dođu nakon završenih izbora jer je zapisnik bio javno istaknut na nekom objektu, a najčešće su to škole, mesne zajednice gde se održavaju izbor. Sada je učinjen pomak u toj oblasti. Moram s toga da pohvalim rad RIK u tom segmentu, sada se svaki zapisnik skenira i u elektronskoj formi šalje RIK, dakle sa svakog biračkog mesta i svaki zapisnik je dostupan na internet sajtu RIK.Tako da je ovo argument koji otklanja bilo kakvu sumnju da može da dođe do naknadnog prekrajanja glasova. Dakle, ko sumnja da se ne poklapaju konačni rezultati sa onim rezultatima koji su ostvareni na biračkom mestu može vrlo lako da uđe na sajt RIK, da uporedi biračke spiskove, odnosno da uporedi glasanje na konkretnim biračkim mestima, da sabere te glasove i vidi da li su konačni rezultati tačni ili ne.Takođe napominjem, da kada govorimo o stalnom procesu glasanja na biračkim mestima, RIK delegira članove stalnog sastava, delegira predsednike, zamenike predsednika, članove, zamenike članove. Oni se delegiraju srazmerno broju poslanika koje određena stranka ima u republičkom parlamentu.Takođe na izbornom mestu gde se vrši glasanje postoji prošireni sastav, dakle, sve one stranke čija je lista proglašena od strane RIK imaju pravo da pošalju svoje posmatrače, da pošalju svoje kontrolore na konkretno biračko mesto koji nadgledaju izbore od početka do samog kraja.Tako se dešava, recimo kada, jer oko 15 lista na glasačkom listiću, kada je zvanično proglašeno, dešava se da u jednom trenutku to možemo da vidimo na terenu kada odemo da vidimo da glasamo, u jednom trenutku na biračkom mestu bude prisutno i preko 40 ljudi. Nekada se desi da su biračka mesta sa manjim brojem birača da više ima prisutnih ljudi koji posmatraju izbore nego onih koji su izašli da glasaju.Napomenuću da je RIK pre prethodne izbore organizovala obuku za kandidate koji su se prijavili da budu članovi stalnog sastava, odnosno članove i zamenike.Opet moram da naglasim da kada se tokom razgovora stranaka o izbornim uslovima razgovaralo o obuci sastava, stalnog sastava za biračka mesta, da je bilo predloga da svaki kandidat za kontrolora mora da pređe određeni put, da bude na obuci, pohađa obuku, ali moramo da uzmemo u obzir i situaciju na terenu koja nije tako jednostavna. Teorija je jedno, praksa je drugo. Namerno sam našao nekoliko primera, recimo, iz mog grada, iz Kraljeva, gde postoji biračko mesto koje je udaljeno od Kraljeva 114 kilometara, je slučaj biračkog mesta koje je udaljeno 108 kilometara od grada i ima 85 birača. Obično su to, konkretno, u ovom slučaju, planinska sela gde su stanovnici stariji, koji nisu ni zainteresovani, niti imaju motiva da budu kontrolori na biračkim na biračkim mestima, da budu i članovi ili stalnog sastava ili proširenog sastava, a sa druge strane, teško je naći nekoga i motivisati nekoga da putuje preko 100 kilometara da bi proveo ceo dan na takvim biračkim mestima. To je zaista jedan otežavajući zadatak za samu stranku da pronađe članove proširenog sastava, a naravno, težak zadatak i za RIK da delegira članove ovakvih sastava.Dakle, kao što sam i rekao na početku, teorija je jedno, praksa je drugo. Ali, u svakom slučaju, pozdravljam napore RIK da što kvalitetnije izvrši obuku i da što više kandidata prođe ovu obuku, kako bismo imali što više stručnih ljudi na samim biračkim mestima.Grešaka mestima.Grešaka je, naravno, uvek bilo i uvek će ih biti gde god ljudi rade. Smatram da greške nekada budu i nenamerne, ali opet, pored tolikog broja članova stalnog sastava, proširenog sastava, uvek može da se uloži prigovor i svaka greška može da se ispravi. RIK radi svoj posao, radi svoj posao, poništava glasanje na biračkom mestu gde su uočene nepravilnosti i onda se tu glasanje i ponavlja.Još jedan deo izbornog procesa koji se odnosi na rad RIK, u kome učestvuje Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a tiče se biračkih spiskova, je veoma važan. Mislim da je ministarstvo u prethodnom periodu odradilo dobar zadatak, da su ažurirani birački spiskovi. Često se u javnosti plasiraju neistinite priče, kako neki ljudi dva puta glasaju, kako su neki nekoliko puta upisani na različite biračke spiskove, u različite gradove, što je nemoguće. Naš sistem, naš pravni okvir koji reguliše ovu oblast je jedan od najboljih u Evropi.Dakle, za bilo kakvu promenu u biračkom spisku, da li se odnosi na mesto prebivališta, da li se odnosi na upis u birački spisak ili na brisanje iz biračkog spiska, donosi se konkretno rešenje. Dakle, nemoguće je da bilo ko uđe u bazu podataka i sam menja podatke, briše nekog iz biračkog spiska ili upisuje. Dakle, za svaku promenu donosi se rešenje, dokument, papir i samim tim, taj konkretan dokument je dokaz da ne može da bude ovakvih manipulacija koje se često plasiraju u javnosti da bi se poljuljalo poverenje u izborni proces.Kada sam govorio da se posle svakih izbora uvek javi neko ko sumnja u rezultate, obično to bude poražena strana. Ja često kažem da mi iz političkih stranaka, na osnovu svoje stranačke infrastrukture, sve vreme se negde i uvežbavamo za izbore, u predizbornoj kampanji plasiramo svoje ideje, plasiramo svoje programe, ko je na vlati, govori o rezultatima koje je postigao, a RIK samo samo prikazuje rezultate koji su zaista bili konkretni na konkretnim glasačkim mestima. I onda kada se neko ljuti na RIK, to je kao da igra utakmicu, nije dovoljno dobro odigrao, a onda se ljuti na semafor zašto su rezultati

stalan nezavisni državni organ, u čiji sastav bi ušli najimanentniji stručnjaci iz oblasti izbornog prava, iz oblasti političkog sistema i njihov mandat morao bi da traje duže od mandata Narodne skupštine, odnosno poslanika u Narodnoj skupštini. Na taj način bi se osigurala njihova nezavisnost u radu, a smatramo da bi se profesionalizacijom ovakvog organa, odnosno formiranjem državne izborne komisije ojačali mehanizmi za kontrolu svih učesnika izbornog procesa.Naravno, procesa.Naravno, kada govorimo o ovakvoj ideji ili bilo kakvom predlogu koji se tiče promene izbornog procesa, moram da naglasim da nije dovoljno samo da usvojimo zakone, potrebno je da ih implementiramo u praksi. Na taj način mi ćemo menjati i jedan vrednosni sistem, promenićemo jednu političku kulturu i kada dostignemo do određenog nivoa političke kulture, gde će svako biti osuđen kada radi nešto mimo zakona, kada u izbornom procesu zloupotrebljava bilo kakvu funkciju ili kada zloupotrebljava bilo kakav resurs, da to naiđe na jednu osudu javnosti, a zaista, najveća osuda za političare koja može da postoji, to je osuda javnosti i ona se obično manifestuje tako što se vide posledice na samim izborima.Moram i da prokomentarišem dogovor da se broj stalnog sastava RIK za sledeće izbore poveća sa šest članova i šest zamenika članova iz redova celokupne opozicije u Srbiji. To je posledica bojkota, odnosno na ovaj način daje se mogućnost onim strankama koje su bojkotovale izbore i onim strankama koje nisu prešle cenzus da imaju predstavnike u RIK-u. Dakle, od 17 stalnih članova, broj će biti povećan na 23.Mislim da smo na ovaj način pokazali da smo spremni za razgovor, naročito predstavnici vladajuće koalicije. Usvojili smo ovo jedno prelazno rešenje da bismo unapredili ceo izborni proces. I to je jedan presedan koji, naravno, neće važiti za svake sledeće izbore.Očekujemo da ovo rešenje, ali i sva druga rešenja koja su dogovorena da se implementiraju kroz zakonske norme i to će biti posao nas poslanika u Narodnoj skupštini.Cilj svih ovih dogovora, cilj svih usvajanja zakona koji se tiču izmene izbornog procesa, treba da bude da vratimo poverenje građana u izborni proces i da na kraju dođemo do jednog najboljeg rešenja koje će važiti godinama koje slede i koje su ispred nas.Kada govorimo o članovima odbora koji se biraju, naravno, ni tu neću ništa konkretno o kandidatima, ali moram zbog javnosti da kažem da se na odborima često vodi dobra rasprava, argumentovana rasprava, nekada čak i žustrija nego u samom plenumu i da istaknem kolika je važnost rada u odborima, a taj rad često nije vidljiv u javnosti, odnosno ne mogu građani da vide u direktnom prenosu. Hvala. Zahvaljujem se narodnoj poslanici,

poštovane građanke i građani Srbije, danas razgovaramo, i to je lepo rekao moj kolega Bane, nekada se naizgled može steći utisak da skupštinski odbori nisu vredni onoga što bi bio razgovor u plenumu. Ja, naprotiv, mislim da itekako jesu.Važnost svakog od odbora koje parlament Srbije ima sadržan je u tome da pripremi sednicu plenuma na najkvalitetniji način. smo i predložili kao poslanička grupa određene izmene kada su u pitanju članovi i zamenici članova određenih odbora Narodne skupštine Republike Srbije.Istina, Srbije.Istina, do promene je došlo, pre svega, zato što je došlo do rotacije među poslanicima. Ali, ja moram da iskoristim današnji dan, najpre zbog građana Srbije, da objasnim koliki je bio značaj u periodu učešća prof. dr Predraga Markovića, naše uvažene koleginice Jelice Sretenović, gospođe Smilje Tišma, na svim pozicijama na kojima su bili.Zašto bili.Zašto ovo kažem? Zato što smo u jednom trenutku imali ostavke i profesora dr Predraga Markovića i uvažene Jelice Sretenović. Doprinos koji su oboje dali u odborima u kojima su bili, ja moram da naglasim, pre svega doprinos moje drage Jelice Sretenović u Odboru za kulturu, zato što govorimo o kulturnim radnicima i to je ono što mi se čini da ovaj saziv Skupštine, mada i prošli, jeste imao sreće da jedan veliki procenat istaknutih umetnika budu naše kolege i sa nama najpre u tom odboru razgovaraju o tome kako unaprediti ono što je najvažnije za jednu naciju, naročito ako se radi o Srbiji, a to je svoju kulturu, kako očuvati tradiciju, kako očuvati vrednosti, tako staviti akcenat na sve ono što mora biti nekakav putokaz za sve generacije koje dolaze posle nas.Istina je kada imate ime poput Jelice Sretenović u toj oblasti, onda je teško uopšte probati da nađete zamenu.Socijalistička partija Srbije i njen predsednik uvaženi gospodin Dačić, kada je predlagao građanima listu poslanika SPS, vrlo je vodio računa o tome koliko će se svaki glas građanina čuti, koliko će kroz narodne poslanike koji će dobiti

će u Odboru za kulturu zameniti moja uvažena, najpre prijateljica, a onda i koleginica Dunja Simonović Bratić, kao neko ko će zaista uložiti maksimalni trud da održi makar onaj nivo kvaliteta koji je Jelica ostavila iza sebe. Ja bih volela da budem optimista i da se nadam da to možemo prevazići, ali ime Jelice Sretenović nije lako prevazići.Znači, ostala nam je obaveza da sa pozicije članova i zamenika Odbora za kulturu nekako održimo zaista taj kvalitet i u diskusiji i u bavljenju problemima koje je Jelica Sretenović imala u mandatu koji je obavljala kao narodni poslanik.Sa

višegodišnji prijatelj, jer tradicija od 31 godine postojanja SPS nekako vas dovodi do faze da posle toliko zajedničkog rada zaista među sobom svi budemo negde i prijatelji. Prošli smo sve te i teške i manje teške

Težnja nije bila da preživimo, težnja je bila da nas nema. To se nije ispostavilo kao moguće i dobro je da je tako, tako da smo tim pre sebi dali zadatak da sve što budemo u perspektivi radili bude još bolje od onoga što se radilo juče.Danas niko od nas nije niti bez šanse, niti bez prostora da vas napadnu, uglavnom onih koji ne rade ništa. Najlakše je kritikovati sa pozicije sa koje imate viška vremena i nekakve maliciozne pretenzije u odnosu na bilo koga, na grupu ljudi, na pojedinca, sasvim je svejedno, nikada čini mi se glasniji ti glasovi koji kritikuju bez osnova, koji kritikuju bez pokrića i koji u svojim kritikama umeju da budu bezmalo brutalni, bez bilo kakve granice, čak i one ljudske koja bi uvek morala da postoji zato što moramo imati svest o tome da smo ljudi.Javni diskurs koji se dogodio Srbiji, čini mi se da se dešava prvi put. Ništa ja novo neću reći, mnogo ste puta o tome govorili, mnogo ste puta naglasili pod kolikim pritiskom može da se nađe svako od nas do samog predsednika Republike Srbije, što se, čini mi se, retko kada dešavalo. Ja moram da se prisetim da smo neka spinovanja, neki pokušaj, neke informacije koje se plasiraju u javnosti sa čuđenjem gledali te 1999. godine, a u tom nastojanju da se tada sruši jedan sistem. Sklona sam da, nažalost, verujem da je matrica potpuno ista samo da je danas unapređen način, da su ti epiteti koji se dešavaju možda čak za nijansu i gori.Nisam otišla daleko od odbora o kojima razgovaramo, ali sam morala da se osvrnem i na taj momenat u kome je teško poneti titulu narodnog poslanika sa pozicije sa koje treba da ponesete i odgovornost za tuđi bezobrazluk, da ponesete i odgovornost za tuđe nevaspitanje i da vas neretko bude sramota njihove sramote ili ono što bi mlađe generacije, a oni će me sasvim razumeti kada kažem, rekle – jedan klasičan transfer blama.U kojim odborima menjamo svoje članove, i to je važno ovde reći, u pitanju su Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, Odbor za zaštitu životne sredine, takođe vrlo važan u ovom trenutku, Odbor za dijasporu i Srbe u regionu, Odbor za prava deteta i Odbor za kulturu i informisanje.Šta očekujemo da će ova promena doneti? Pre svega, kontinuitet, to sam malopre i rekla, ali možda i u susret svemu onome što nam predstoji, a predstoji nam važna odluka i rasprava u plenumu o budžetu za 2022. godinu i čini mi se da je tu uloga Odbora jako važna. Nema mi kolege Rističevića da potvrdi ovu moju teoriju, ali sam ubeđena da ono što se na odboru dogovori, primeti unapred i nekada ili često ili uvek bude jedan dobar preduslov za kvalitetnu raspravu u plenumu.Uvaženi kolega Dejan Radenković, podsetiću, ovo mu nije prvi mandat, jedan od osnivača, pre svega, Zelene poslaničke grupe, kao jedne neformalne grupe, će zauzeti mesto u Odboru za zaštitu životne sredine, po logici stvari, ono mu tamo i pripada. Dejan Radenković je i tada kada se formirala Zelena poslanička grupa imao ideju da se malo više posvetimo zaštiti životne sredine, da malo više obratimo pažnju i na način na koji živimo i na način na koji se ophodimo prema prirodi, verovatno tada ili sigurno tada, nemajući svest da će nam se priroda ovako grubo osvetiti kroz nešto što se zove Kovid-19 i pošast sa kojom se ceo svet rve poslednje poslednje dve godine, čak i ako ona nije samo prirodna, čak i ako bismo poverovali ili bili skloni da pomislimo da je to nešto što je izašlo iz laboratorije ili pobeglo, svejedno, su žrtve i problemi koji su nastali ogromni. Koliko smo kao Srbija imali priliku da to vidimo, možda smo imali i sigurno smo imali više sreće od mnogih zemalja u regionu, a i šire, da smo prepoznali opasnost i na vreme odreagovali kao država.Ono

zaista iskoriste mogućnost i vakcinišu se i na taj način zaštite sebe i zaštite svoje okruženje. Koliko god da smo skeptici, koliko god da… Možda čak iz inata, neretko reagujemo na način da odbijamo ono što je dostupno, to ipak treba izmeriti kroz prizmu svih onih ljudi su izgubili svoje najmilije u roku od dan ili dva bez pretpostavke da takva situacija može da se dogodi.Dakle, dogodi.Dakle, ne smemo se igrati sa onim što je ljudski život. U tom smislu je država bila odgovorna. U tom smislu je Vlada bila odgovorna, obezbedila sve ono što je bilo do nje, da građani imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu, dostupne vakcine, čak i sa mogućnošću, rekla sam već, izbora u zavisnosti od toga u kome smeru ide vaše poverenje. Na nama je kao građanima Srbije još da samo iskoristimo tu mogućnost koja nam je pružena, čak i onda kada odlučimo da eventualno to odbijemo moramo se setiti svih onih ljudi koji nemaju tu mogućnost, a naše su komšije ili su stanovnici bilo gde na zemaljskoj kugli, jer nije svuda zdravstveni sistem uređen kao u Srbiji, nije ni blizu.Ja verujem da takvi ljudi ne bi razumeli našu antivaksersku politiku, kao što verujem da se u dobroj meri iza nje kriju svi oni koji nemaju nikakve konkretne političke ideje za unapređenje života, osim njih samih. Gotovo sam ubeđena da kada biste ih pitali kako to da njima bude bolje, dobili biste vrlo lepo odgovor, vrlo lepo skovan plan, vrlo lepo napravljenu koncepciju, ali ako biste bilo koga od njih pitali kako da unapredimo život naših komšija, naše porodice, naših građana, takav odgovor ne biste dobili.Mislim da smo svi u ovoj sali i pokazali u proteklih godinu dana da smo odgovorni i svesni odgovornosti koja nam je ukazana poverenjem i da smo u tom smislu, sve što smo uradili, a uradili smo apsolutno dosta, uradili u smeru da unapredimo kvalitet života, pa su i vakcine i sve odluke i sve uredbe i svi zakoni koji su doneti, a bili su prosto izazvani pandemijom Kovida-19, bili ekspresni, o svima smo razgovarali, tražili najbolje rešenje i čini mi se za građane Srbije obezbedili upravo to.Sve to.Sve ostalo više nije do nas, osim još jednog pokušaja da zaista apelujem na građane Srbije da iskoriste mogućnost i na taj način zaštite sebe i svoje okruženje.Moj kolega Đorđe Milićević govorio je i o promenama koje će se dogoditi u Republičkoj izbornoj komisiji, koje su posledica pregovora koji su se događali između parlamentarnih i vanparlamentarnih stranaka. Ja neću ulaziti u detalje jer je Đorđe bio iscrpan i na kraju verovatno će imati da još nešto kaže do kraja svega ovoga, ali je važno i to naglasiti, a to je da smo imali svest i spremnost da uprkos nemalom procentu koji je vladajuća većina osvojila pružimo ruku i pomognemo, unapredimo i donesemo sva sistemska rešenja kako bismo olakšali svima onima koji imaju dobru volju da na izborima učestvuju i svima onima koji nisu podložni tome da kukavičluk reflektuju na način što će pod optužbama da nešto nije u skladu sa zakonom i da nešto nije demokratski probati da bojkotuju izbore ne bi li sakrili svoj neuspeh.To je negde matrica koju smo takođe gledali godinama unazad i ništa se novo neće desiti ako je od 1% onoga što zovu i koji sebe zovu političkim faktorom doživimo još jednom.Dakle, jednom.Dakle, ja ću ovde završiti jer sam isuviše vremena potrošila, ali zaista mislim da je jako važno da o svim promenama, da o svim zaduženjima koje jedan narodni poslanik ima u sklopu svog mandata govorimo naglas zato što ćemo… U stvari morali bismo da imamo svest da je ovo u stvari, čini mi se jedino zdanje u državi Srbiji koje pamti svaku izgovorenu reč i pamti svako ćutanje i negde mi se čini da kada istorija bude sudila sudiće možda gore o onom ćutanju nego o onome što smo rekli.Onaj ko je imao dovoljno vremena, volje, iskustva, potrebe, imao je šta da pročita i ako se analitički vrati unazad kada je u pitanju rad parlamenta i u nekim drugim godinama. Ja sam tako došla do podatka o čuvenom Radenku Mandiću, narodnom heroju, komunisti sa Ravne Gore, kako je sam sebe zvao, koji je jedini glasao protiv Ustava iz 1974. godine. Trebalo je da prođe mnogo decenija da bismo shvatili koliko je taj jedan Radenko Mandić tada bio u pravu. Nažalost, bio je u manjini, ali je dobro sa ove distance znati da čak i kad ste Radenko Mandić postoje neke generacije koje će čitati o tome šta ste tada probali da objasnite svojim kolegama, one vas nisu razumele, pa možda neće ponoviti grešku koju su te kolege tada imale.Svakako ćemo podržati sve predložene zakone ali i izmene iza kojih stojimo u danu za glasanje. Zahvaljujem. Zahvaljujem se uvaženoj narodnoj poslanici Snežani Paunović.Reč dajem, predstavniku poslaničkog kluba Aleksandar Vučić – Za našu decu, Aleksandru Mirkoviću. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice narodni poslanici, kolege narodni poslanici, na samom početku naravno istakao bih da će Poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu u danu za glasanje podržati sve ove predloge, ali isto tako da naglasim i da ćemo u nekom narednom periodu kada budemo bili u prilici da podržimo i predloge opozicionih predstavnika koji će biti sastavni deo RIK-a naša poslanička naša poslanička grupa glasati za to, ali o tome ćemo nešto kasnije.Krenimo redom. Mislim da su prethodne kolege narodni poslanici koji su bili i ovlašćeni predlagači i ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa rekli mnogo toga i mislim da su vaša izlaganja bila jako dobra, konstruktivna i da su pogodila suštinu.Mislim da je pogrešna svest kod ljudi koji kada vide da su ovakve tačke dnevnog reda pred narodnim poslanicima smatraju da to nije mnogo bitno ili da tome ne treba posvetiti mnogo pažnje. Mislim i da je gospođa Paunović u svom prethodnom izlaganju istakla koliko su važne ovakve diskusije i polemike i koliko je važno da shvatimo ozbiljno svaku izmenu koja se dešava u odborima.Isto tako ne možemo a da ne primetimo da

smo da se mnogo o tome priča, kalkuliše i svesni smo toga da pojedini predstavnici opozicije koriste svaku priliku da svaku priliku da za RIK, u kakvom god ona sazivu bila, istaknu gomilu neistina i laži, a sve sa ciljem da nekako opravdaju svoj bojkot ili svoj strah od izbornog debakla. Mislim da je svaki narodni poslanik pre mene diskutovao o tome i naglasio važnost dijaloga koji je sprovođen na dve strane, ako ćemo to reći, sa i bez prisustva stranaca da sporazumi koji su dogovoreni i ona rešenja koja smo mogli ovde da čujemo je nešto što nije zapamćeno ne samo u našoj zemlji, već i u Evropi. Ne možete naći ovakve ustupke, slobodno ću to reći, koji su proistekli iz jednog konstruktivnog dijaloga nigde u Evropi. Nemate nigde ovakvu situaciju i nemate nigde ovakve izborne uslove.Zašto ovo naglašavam? Najoštriji kritičari izbornih uslova danas u našoj zemlji u oni ljudi koji su bili na vlasti do 2012. godine, koji su do tada pobeđivali na istim izbornim uslovima, koji tada opoziciji i predstavnicima udruženja građana ili bilo koga ko nije mislio isto kao i oni nisu uvažili nijedan jedini predlog, a da ne govorimo o zahtevima, i isti ti ljudi danas pokušavaju na sve moguće načine da degradiraju sve ono što je postignuto u dijalogu.Kada govorim o tim ljudima prevashodno mislim na Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i ovog Lutovca koji je danas predsednik DS, ali i sami možete videti da je iz jedne stranke režima DS nastalo pet ili šest stranaka koje sada imaju istu politiku samo se drugačije zovu.Na plastičnom primeru to izgleda ovako – sporazum o slobodnim izborima najoštriji kritičari su definisali na četiri strane, od čega je poslednja strana na kojoj se nalazi potpisnici, sve ukupno tri strane a od toga su dve i po strane posvećene medijima. To dolazimo do prve stvari koliko je Dragan Đilas opsednut medijima i ovi zahtevi koji se ovde nalaze to najbolje i pokazuju.Naime, oni su došli na neku ideju koja je naravno u interesu jedino Dragana Đilasa, da u cilju obezbeđivanja ravnopravnog pristupa medijima, pluralizmu u medijima, profesionalnih standarda se formira neko Koordinaciono telo za javno informisanje, u nastavku to telo se zove KTI i ono će početi sa radom najkasnije 15 dana od prihvatanja sporazuma.Šta je ovde interesantno? Članovi ovog radnog tela su predstavnici političkih subjekata koji su samo u okviru dijaloga pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta i definisali su ovaj sporazum uz isti broj predstavnika vlast i opozicije i po jednog predstavnika novinarskih udruženja.Ovde dolazimo do ključne stvari. Za njih je bitno da u tom radnom telu budu samo oni koji su potpisnici – Ne davimo Beograd, DS, Pokret slobodnih građana, Zajedno za Srbiju – Zelenovića i Pokret za preokret Janka Veselinovića, naravno uz prvog među njima Dragana Đilasa.Šta je dalje interesantno? Oni ovde traže da pored njih deo radnog tela postanu i predstavnici novinarskih udruženja. Ovo je interesantno, zašto – jer je Dragan Đilas jedno to novinarsko udruženje finansirao sa čak šest miliona dinara u vidu nekakve pozajmice. Samo i dan danas nismo shvatili kako dođete kao novinarsko udruženje na to da vam jedan političar, bivši gradonačelnik, bivši državni funkcioner, sada pretendent na vlast pozajmi toliki novac.Ono to je dalje zanimljivo jeste da se svi zahtevi njihovi tiču medija. Među prvi zahtevima se nalazi i sledeći – da tri puta nedeljno predstavnici opozicije koja je postigla ovaj sporazum, dakle, samo oni, mogu gostovati u emisija na prvim programima RTS o RTV u trajanju od 30 minuta u određenom terminu, između 18.30 i 19.00 sati. Ovde se ne navode druge opozicione stranke koje nisu potpisnice ovog sporazuma, odnosno one stranke koje učestvovale u okviru dijaloga bez posredstva stranaca. Dakle, samo oni.Takođe, tri puta nedeljno jednak broj predstavnika vlasti i opozicije koja je postigla sporazum, opet oni učestvovati u emisijama debatnog karaktera u trajanju od 90 minuta koja će se emitovati na prvim programima RTS i RTV u terminu od 21.00 čas, oni i predstavnici vlasti, ali ono što je interesantno i ono što građanima odmah je zapalo za oko, kako narod kaže, jeste da ovde u ovim zahtevima ne stoji nigde ni definisano kako će predstavnici vlasti moći da se obrate građanima Srbije. Dakle, samo oni i samo njihovi minuti.Dalje, u ovom zahtevu njihovom stoji najveći paradoks koji samo pokazuje koliko je njihov licemerje, a oličeno je u sledećem – takođe zahtevamo da se obezbedi nezavisnim medijima i organizacijama, pa sada navedenim striktno, Beta, FoNet, Istinomer, KRIK, CINS, BIRN, Vreme, da dva puta nedeljno u trajanju od 30 minuta emituju svoje nezavisne sadržaje na programima RTS.Koliko su oni nezavisni, mislim da to građani najbolje znaju, vide i po tome što nijedan od ovih medija nikada nije uputio ni jedno jedino pitanje koje interesuje građane Srbije, niti je uputio jedno kritičko mišljenje na sve ono što je Dragan Đilas radio do 2012. godine.Simptomatično je i to što se ovde ne navode neki drugi mediji i druge organizacije koje Dragan Đilas na svojim konferencijama izbacuje, vređa na najgori mogući način i nipodaštava. Ovde se iz svega ovoga samo zaključuje koliko su svi ovi mediji nezavisni.Takođe, kako bi manevarski prostor ljudima koji danas vode Srbiju suzili na najmanje moguće okvire, govori i sledeće - zabraniti izveštavanje o aktivnostima državnih funkcionera koji su na izbornim listama u toku trajanja kampanje, osim kada je u pitanju unapred planirani državni posao ili vanredne okolnosti, u okviru kojih se neće prenositi stavovi izabranih, postavljenih i imenovanih

što de fakto znači da bi tih dana imali zabranu da se bilo kakav projekat i sprovodi u našoj zemlji. Dakle, sve mora da stane, ne bi li Dragan Đilas dobio adekvatno vreme iz njegovog ugla, da se on obraća građanima, da se on obraća naciji. Tu vidite kolika je njegova sebičnost.Ako na sve ovo dodamo još jednu jako interesantnu stvar, da su zahtevali da se razdvoje izbori, to u njihovom sporazumu stoji, da se razdvoje datumi lokalnih, republičkih i predsedničkih izbora, ako primenimo njihovu logiku, neophodna su tri izborna procesa, pomnožite sa danima koliko traju izborni procesi, plus ovih 10 dana koje su zahtevali, faktički bi Srbija morala da ostane paralizovana više od tri meseca. U njihovo vreme Srbija je bila paralizovana svakog dana, jer ništa nisu radili, već su samo mislili na lični interes i na lično bogaćenje. A danas, u vremenu korona krize i neverovatnog napretka naše ekonomije, mi nemamo vremena za gubljenje ni jedan jedini dan. dan. Iz ovoga možete videti koliko su u svojim zahtevima sebični i koliko im je stalo do ličnog interesa.Ipak, ono što je posebno zanimljivo i to su još dva detalja koja ću izdvojiti a onda ću preći na nešto drugo,

članova RIK-a da pripadne samo njima. I ne postoji nijedna druga opoziciona stranka u našoj zemlji, ne postoji niko drugi, samo postoje oni, i to jedna trećina.Radi građana Srbije,

jer, jelte, to njima pripada.Koliko je vladajuća većina, koliko je dijalog otišao daleko, govori i činjenica da ćemo mi sada umesto 17 imati čak 23 člana RIK, 17 po ovom starom pravilu, plus šest dodatnih članova RIK koji nisu deo parlamenta i koji ni po jednom osnovu ne bi mogli da budu do ovih izmena, po sistemu da će tri predstavnika dati potpisnici ovog sporazuma, dakle, Đilas, Lutovac,

"Dosta je bilo" i ostali.Dakle i ovde se najbolje vidi koliko je vladajuća većina spremna na dijalog i koliko činimo neke stvari koje u našoj zemlji nisu činjene nikad, ali ovakav primer nećete naći ni u Evropi.Za sam kraj njihovih nebuloza i svega što su ovde naveli, pa se ljute zašto su ih evroparlamentarci uputili na to da su izborni uslovi sasvim korektni, da se na izborima mora učestvovati i treba, govori činjenica da u nazivu liste može biti samo neko ko je kandidat sa te liste, kao i da nosilac izborne liste može biti samo neko od kandidata sa te izborne liste.Zašto vam ovo naglašavam? Ovde ciljano idu na ime predsednika Aleksandra Vučića. Tako je bio u prilici da Dragan Đilas kaže - eto, Aleksandar Vučić je izgubio apsolutnu podršku građana, mi to znamo iz istraživanja, vidimo i mi ćemo njega ubedljivo pobediti na izborima. Ako je tako, zašto na ovaj način želite da sprečite eventualno da negde lista SNS nosi ime Aleksandar Vučić, kao što je to sada bilo Za našu decu - Aleksandar Vučić. Ako ste već toliko sigurni u svoju pobedu, vi biste morali da zahtevate da liste nose ime predsednika stranke i po tom sistemu onda biste imali rešenu situaciju. Aleksandar Vučić je tako nepopularan, ne radi ništa za Srbiju i naše građane. Kažete da je lopov, kriminalac, diktator, pa zar vi prvi ne treba da poželite takvog čoveka da bude nosilac naše liste? Ali, dobro, mnogo ćemo još čuda čudi.Sada da krenemo na nešto što je mnogo konkretnije i što se pre svega odnosi na interes građana Srbije i svih ljudi koji će učestvovati u izbornom procesu koji nas očekuje u aprilu.Kao što sam i naveo, moje lično mišljenje je da je dijalog bez posredstva evroparlamentaraca bio mnogo konkretniji, zahtevniji u tom smislu, jer sa druge strane predstavnici opozicije su bili vrlo konkretni, direktni i učestvovali su u kreiranju svih ovih zahteva i izašli su sa nekim predlozima sa ciljem da izađu na izbore.Ovo što je Đilas radio je bio samo pokušaj da ovim jeftinim pamfletom se sakrije od nekog eventualnog izbornog neuspeha. Stvari koje su tu dogovorene čine jedan svojevrstan presedan u svetu i nigde ih nećete naći, ali kao što sam već rekao, podeljene su u više stavki i ja sam prvu već obradio, a tiče se organa za sprovođenje izbora. Dakle, umesto 17 ide se na 23 člana RIK-a. Videćemo da li će Đilas i ostali njegovi kompanjoni dati predloge za ove predstavnike RIK-a. Na taj način omogućujete punu kontrolu izbornog procesa svakome ko nas je do sada optuživao da izborni proces kod nas nije fer i da su oni nekako diskriminisani.Ono što je posebno bitno, mislim da je to kolega Jovanović naglasio, jeste i sada izmena koja se dešava na samom izbornom mestu i kako će to funkcionisati

Takođe, dodaje se i deo gde će svaki birač imati pravo da od organa za sprovođenje izbora koji je nadležan za čuvanje izbornog materijala, zahteva informaciju o tome da li je u izvodu iz biračkog spiska evidentirano da je glasao. glasao. Pošto stalno pričaju da glasaju, daleko bilo, ljudi koji su mrtvi, da glasa neko ko nije ni izašao na izbore, evo na ovaj način se sprečava sve to. Lepo proverite i dođete i kažete - ja želim da proverim da vidim da li sam upisan, da li je neko zloupotrebio moje pravo i da li je neko glasao umesto mene.Ono što je posebno bitno jeste istaći da je došlo do izmena oko kandidovanja na izbora. Zakonom o izboru narodnih poslanika, broj potpisa birača koji je potreban za podnošenje izborne liste nacionalne manjine, na izborima za narodne poslanike treba smanjiti na 5.000. Takođe, smanjuje se i broj potpisa birača u odnosu na lokalne samouprave od, do granica, ne vezuje se više za odbornika, već se vezuje za broj birača na toj jedini lokalne samouprave, što opet omogućava da se kandiduje što više pokreta građana, stranaka, jer će im biti potreban manji broj potpisa.Što se tiče biračkog spiska, i oko toga smo imali prilike da čujemo razno razne kritike. Evo sada smo doživeli i tu neke izmene. Vlada Republike Srbije će formirati radnu grupu za eksternu kontrolu jedinstvenog biračkog spiska u kome će učestvovati sve stranke koje su učestvovale u ovom dijalogu. Takođe, u tom timu će biti i predstavnici RIK-a, kao i tri predstavnika drugih opozicionih stranaka, koje pokažu interesovanje. ko bude pokazao interesovanje za ovo, da se zanima, može da postane i deo ovoga.Što se tiče izbornog dana i glasanja, tu postoji još iskoraka u još većoj transparentnosti. Zakonom o izboru narodnih poslanika biće predviđeno da kada birač glasa van biračkog mesta, najmanje jedan od tri poverenika biračkog odbora koji idu do birača mora biti predstavnik opozicije. To je onaj deo kada je neko sprečen da dođe na biračko mesto. Formira se komisija od troje ljudi. Obično oni koji su nezainteresovani za izborni proces, oni ljudi koji znaju da gube izbore, pa ih tako mrzi da odu do glasača, do njegove kuće ili stana, ovim se obavezuje da jedan od ta tri člana bude predstavnik opozicije i da se na taj način garantuje da nikakve malverzacije ili zloupotrebe poverenja građana neće doći.Takođe, predviđeno je i pravo domaćih i stranih posmatrača, i to sve vreme mogu da prate rad biračkog odbora, dakle od primanja materijala od prosleđivanja broja glasova.Ono što je za mene posebno interesantno jeste činjenica gde se negde naglašava i da moramo da podstičemo opozicione kontrolore. Takav termin i tretman nigde nije upotrebljen, ali, evo, i na ovaj način se želi pokazati puna transparentnost.Naime, položaj predstavnika opozicionih izbornih lista, pa kaže u članu 2. – predsednik biračkog odbora mora da naglasi i da podstiče predstavnike opozicionih stranaka u biračkom odboru, da provere određene izborne radnje, između ostalog da li su dobro razvrstani važeći i nevažeći glasački listići, da li su dobro prebrojani glasovi koje su dobile pojedine liste.Dakle, sada će predsednik biračkog odbora imati zadatak da vuče za rukav predstavnika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa i da mu kaže – evo, pogledaj kako stoje rezultati, evo pogledaj nešto u biračkom spisku da li nije kako treba, evo pogledaj i ove listiće, evo ti prebroj listiće SNS.Dakle, toliko se detaljno išlo da se mislilo i o ovom delu.Takođe, pored svega ovoga jeste i ograničenje za javne funkcionere. Dakle, ovo što je govoreno, neće biti više takvih mogućnosti za funkcionisanje javnih funkcionera. To je prihvaćeno, pa se sad samo nameće nameće deo u kome govorimo šta se dešava sa tim što je ostao cenzus 3% i da li će sada Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa izaći na izbore i da li sve ovo o čemu smo mi pričali ima smisla, ima logike ili će se opet sakriti iza nekakvog bojkota u strahu od izbornog neuspeha i odlaska u političku prošlost.Takođe, sa time polako završavam, izmene Zakona o sprečavanju korupcije su predvideli da 10 dana pre dana određenog za glasanje mediji ne mogu izveštavati o zvaničnim javnim skupovima na kojima se otvaraju infrastrukturni i drugi objekti.Dakle, ono što je Đilas tražio evo ovim je ispunjeno, pa bi bilo fer i da kažu da li će sada prihvatiti i reći da su konačno izborni uslovi po njihovom ukusu i onako baš kako su sve oni zahtevali.Za sam kraj, ljudima u manjim sredinama i tamo gde mesne zajednice imaju veliku svrhu, ovim Sporazumom je i predviđeno da sve opozicione stranke i sve stranke koje žele da učestvuju u izborima, kao i grupe građana imaju pravo da besplatno koriste prostorije mesnih zajednica za svoje političke aktivnosti, što vam samo govorim i naglašavam iz prostog razloga što u periodu kada smo mi bili opozicija, kada smo pokušavali da dobijemo jedan termin i da ga platimo, nismo mogli, nego su nas izbacivali i skupove smo držali ispred mesnih zajednica i na otvorenom sa građanima.Za sam kraj, uz ove izbore, bilo kakve druge, koje god da su poželeli i šta god da je u pitanju, za dolazak na vlast prevashodno je bitno da imate podršku građana Srbije,

ispunjena obećanja, ali i viziju koja garantuje bolju i lepšu budućnost za svu našu decu i generacije koje dolaze.Hvala vam. Živela Srbija! Zahvaljujem uvaženom narodnom poslaniku Mirkoviću na pojašnjenjima i na objašnjenjima.Prelazimo na listu govornika.Prvi na listi je predstavnik poslaničkog kluba Stranke pravde i pomirenja – Ujedinjena seljačka stranka, Milija

zajedno sa Strankom pravde i pomirenja, gde zajedno radimo u interesu svih građana naše zemlje Srbije, da li oni žive kod nas u Srvljigu, Beloj Palanci, Gadžinom Hanu, da li žive u Prijepolju, Sjenici, Tutinu, da li žive u Subotici, nama je zajednički interes da svakom građaninu bude dobre, da svakom čoveku bude dobro, da živi normalno, pa bilo koje je vere, da li je pravoslavne vere, da li islamske ili neke druge vere.Mi smo, u okviru našeg kluba, kako ste vi rekli, gospodine Krkobabiću, pokazali da može biti saradnje, mora biti uzajamnog poštovanja, jer samo to daje rezultate. Rezultat svega toga jeste da na svakom mestu možemo da stojimo zajedno, da radimo zajedno i da se u okviru toga se vidi kako je dobro kada se živi normalno, kada nema tenzija i kada se zalažemo za one normalne stvari, a to je porodica, to je domaćinski nastup, to je poštovanje svakog čoveka, pa bilo gde on da živi.Ovde

Pokazalo se da to funkcioniše na najbolji način, pokazalo se da su ti ljudi koji su zajedno sa mnom u poslaničkom klubu izuzetno korektni, da se poštuju, da poštuju oni mene, da poštujem ja njih, a suština svega mi poštujemo našu zemlju Srbiju, mi poštujemo da naša zemlja Srbija ide napred, da bude pravde, da bude pomirenja, da bude poštovanja.Još jednom, uvažene kolege, mi smo primer kako treba da se radi, kako treba da se funkcioniše, jer samo na taj način možemo ići napred.Inače, učestvovao sam, normalno, ispred Ujedinjene seljačke stranke i na ovim pregovorima, gde se pokazalo da mi kao ljudi ovde u Skupštini koji predstavljamo određene političke grupacije imamo interesa, imamo želje da svako može da učestvuje na izborima, da svako ko želi bude ravnopravan i da uz podršku građana uđe ovde u Skupštinu i da kaže one stvari za koje je delegiran.Još jednom, ja ću, normalno, kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke i u okviru ovog kluba o kojem sam govorio, Stranka pravde i pomirenja – Ujedinjena seljačka stranka, podržati predloge, zato što ti predlozi koje smo mi predložili su vrlo kvalitetni predlozi.Inače, na svakom mestu, u svakom trenutku mene nije sramota da kažem da zajedno sarađujem sa ljudima i da su ti ljudi koji su zajedno sa mnom, ljudi veoma korektni, pošteni i svi zajedno želimo najbolje našoj zemlji Srbiji i u bilo kom delu zemlje da se živi. Hvala još jednom. Zahvaljujem, uvaženom narodnom poslaniku, sledeći na listi je uvaženi narodni poslanik, Slavenko Unković, predsednik poslaničkog kluba Jedinstvena Srbija.Izvolite. Hvala, predsedavajući.Uvažene kolege narodni poslanici, da bi izbori mogli da budu pošteni uslov je da učesnici u izbornoj kampanji nastupaju sa približno istih pozicija. Da bi se to ostvarilo potrebno je da se obezbedi ravnopravnost učesnika u procesu kandidovanja, da se spreče zloupotrebe u finansiranju izborne kampanje i da se spreče zloupotrebe u korišćenju javnih resursa u izbornoj kampanji.Ključnu

Predsednik, članovi i sekretar imaju svoje zamenike koji imaju ista prava i obaveze, kao i članovi koji ih zamenjuju. Što je jako važno, svi moraju biti diplomirani pravnici.Tako da ćemo mi podržati predlog Stranke pravde i pomirenja kada je u pitanju njihov predlog o zameniku člana izborne Komisije.Poznato je da je vladajuća koalicija izrazila spremnost da se sedne i razgovara sa opozicijom kako bi neke stvari poboljšali, unapredili i taj proces je krenuo pre nekoliko meseci u nameri da se realni zahtevi opozicije sagledaju, da se o njima razgovara i da se donese neki dokument koji bi doprineo poboljšanju izbornih procedura.Znamo vremena opozicija potrošila pokušavajući da se dogovori oko čega da se razgovara sa vlastima. Mesecima nisu mogli da se dogovore oko platforme pregovora, bavili se svojim unutrašnjim podelama, sujetama i neraščišćenim računima iz prošlosti i na kraju to je rezultiralo pregovorima sa opozicijom u dve kolone.Onaj deo opozicije koji je hteo da posredovanje evroparlamentaraca misleći da će stranci potpuno zastupati njihove stavove i opozicija koja ne želi mešanje stranaca, nego misle da mi naše unutrašnje probleme možemo rešavati sami među sobom. Opozicija koja je želela posredovanje poslanika Evropskog parlamenta i pored svih ustupaka koji su napravljeni i pored želje vlasti da se dođe do korektnog rešenja, nisu bili zadovoljni predlogom koji su evroparlamentarci predložili da bi sada i njih optuživali, jer nisu predložili dokument koji samo njima odgovara.Jednostavnije rečeno, opozicija nije bila precizna zapravo šta želi, čak nisu bili u nekim situacijama ni jasni šta ne žele. Tako da je ta konfuzija završila optužbama na račun evropskih posrednika. Po izjavama evropskih poslanika predložene mere koje su stavljene u dokument su izvodljive i pomogle bi da se stvore poverenje svih onih koji žele da se politika u Srbiji menja u korist građana.Negativan stav opozicije prema radnom dokumentu evroparlamentaraca ne znači i sam bojkot izbora, jer znaju koliko su pogrešili prošli put kad nisu izašli na izbor.Članovi Radne grupe za međustranački dijalog bez posredstva stranaca, nakon višenedeljnih pregovora, postigli su dogovor o završnom dokumentu o poboljšanju izbornih uslova. To je rezultiralo potpisivanjem sporazuma pre neki dan. Ovo je zaista presedan u našem višestranačkom sistemu, da se na ovakav način, znači, raznim ustupcima, dođe do poboljšanja rešenja za neke izborne teme koje su, inače, te opozicione stranke kada su bile deo vlasti i uspostavljale.Ovde je predsednik Skupštine, gospodin Dačić, pokazao veliki stepen razumevanja, tolerancije i želje da se napravi dogovor. Dijalog, komunikacija i saradnja među različitim političkim snagama su ključni za demokratski razvoj našeg društva i time su se rukovodili i predsednik Srbije, gospodin Vučić, kao i predsednik Dačić, bez obzira na sve nelogičnosti i neprincipijelnosti koje su opozicione stranke ispoljavale sve ovo vreme.Ima više stvari koje će verovatno pomoći da se neki procesi i procedure unaprede za vreme izborne kampanje, a koje su i deo ovog sporazuma. Predviđeno je proširenje RIK-a sa šest članova i šest zamenika iz redova opozicije. Ovo je jedna od najbitnijih tačaka sporazuma. Od tih šest članova i zamenika tri člana predlažu stranke opozicije koje su u razgovorima zahtevale prisustvo evroparlamentaraca, a tri predlaže opozicija koja je pre neki dan postigla dogovor sa vlašću. Za ovo je potrebna promena Zakona o izboru narodnih poslanika, jer sve drugo bi bilo suprotno zakonu.Čini mi se da će najveći posao biti kod biračkog spiska, kojim je dobrim delo ažuriran proteklih godina. Tu se od RIK-a očekuje veliki posao, odnosno formiraće se radna grupa za eksternu kontrolu biračkog spiska. Biće omogućeno automatsko skeniranje, upoređivanje spiska sa biračkog mesta sa sadržajem jedinstvenog biračkog spiska, poređenje sa matičnom knjigom umrlih, kao i sa bazom validnih ličnih karata.Jako je važna zabrana vođenja paralelnih spiskova na biračkom mestu, upotreba mobilnog telefona, kao i da na biračkom mestu mogu biti samo članovi biračkog odbora. Ako se utvrdi da su neka lica evidentirana da su glasala, a nisu bili prisutni, RIK je dužna da podnese krivične prijave. Svaki član izborne komisije ima pravo uvid u celokupan izborni materijal i svakako je ovo jako značajno.Ostaje na snazi izmena zakona kojim je predviđeno da potpise birača koji podržavaju izborne liste mogu pored javnih beležnika da overavaju i opštinski overivači. Značajno je i to da je broj potpisa koji je potreban za podnošenje liste smanjen kad su u pitanju parlamentarni i pokrajinski izbori, a za lokalne izbore broj potpisa ne zavisi od broja odbornika u jedinicama lokalne samouprave, nego od broja birača na dan raspisivanja izbora.Takođe, izbora.Takođe, jako su značajne i novine u pogledu finansiranja stranaka, a u svakom slučaju ovakva vrsta dogovora po prvi put se dešava u našem političkom životu u poslednjih 30 godina, a sve u želji da izbori protiču u demokratskoj atmosferi.Drugi važan aspekt ravnopravnosti učesnika predizborne kampanje odnosi se na njihovu predizbornu zastupljenost u medijima, a sve u cilju da birači moraju imati slobodu u formiranju svog mišljenja. Po dogovoru, biće formirana nadzorno telo o medijima koje će da obezbedi politički pluralizam i profesionalnu profesionalnu stručnost. To telo će činiti 12 članova, od kojih će polovinu predložiti REM, a ostale će predložiti opozicija, verovatno 3+3. Privremeno nadzorno telo će doneti obavezujući pravilnik za javne medijske servise i preporuke za privatne emitere sa nacionalnom frekvencijom, a koji se odnosi na predstavljanje programa kandidata, izborih lista za vreme izborne kampanje.Primenu sporazuma pratiće kontrolno telo međustranačkog dijaloga, u čijem će sastavu biti, pored potpisnika dokumenata, i predstavnici Vlade i ministarstava, kao i članovi drugih opozicionih stranaka. Svakako, dobra vest je i što će se posle ovih izbora nastaviti dijalog o mogućnostima strukturnih promena izbornog sistema kod nas.Za Jedinstvenu Srbiju su ovo prihvatljiva rešenja i mi ćemo u danu za glasanje podržati sve predloge. Zahvaljujem.Nastavljamo dalje.Sledeći na listi je uvaženi narodni poslanik Vuk Mirčetić. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas pričamo o Predlogu odluke o dopuni Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju i Predlogu odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije.U skladu sa tim, pre svega želim da podsetim na neke važne važne činjenice koje su bile preduslov da mi danas u Narodnoj skupštini Republike Srbije možemo da pričamo o svemu onome što unapređuje, smatram da unapređuje našu Srbiju.Juče su počele uplate našim starijim sugrađanima i primaocima novčane pomoći, kao što smo to i najavili, u iznosu od 30 evra, a danas počinju uplate svim ostalim punoletnim građanima Republike Srbije koji su za to ostvarili uslove. Ukupan broj tih građana prevazilazi 5,7 miliona punoletnih građana Republike Srbije. Mi na taj način želimo da pokažemo da su nama građani na prvom mestu i da vodimo računa o njima.Naši penzioneri, oni od kojih smo nasledili našu državu, dobiće pored toga još 20 evra u decembru, a 20 hiljada dinara početkom sledeće godine dobiće svi penzioneri, kao što smo već najavili. To će biti najverovatnije krajem februara. Mi smo uspeli da očuvamo i proizvodne kapacitete i radna mesta, tako da je stopa nezaposlenosti trenutno na nekom nivou na kojem je bila i pre ove pandemije.Pomaganje pandemije.Pomaganje privrede i građana kroz ona tri paketa o kojima smo više puta pričali ovde u plenumu je vredno oko osam milijardi evra, odnosno 17,3% BDP-a. Zbog toga što mi sada imamo stabilne finansije, mi sa sigurnošću možemo i da pričamo o nekim projekcijama za iduću godinu. Na primer, rast plata u idućoj godini je planiran i biće od 7 do 8%, u javnom sektoru povećanje minimalne zarade se očekuje da bude 9,4%, a penzija dodatnih 5,5%.Šta to znači? To znači da mi sada imamo dobre finansije, stabilne finansije i mogućnosti da povećamo i plate i penzije. Prosečan rast plata će biti 7,4%, dok će za zdravstvene radnike, znate da smo imali razna povećanja i razne pomoći za zdravstvene radnike s obzirom na to da su oni u prethodnom periodu zaista na prvoj liniji odbrane naše države i da naša država treba da pomogne i da treba da pokaže da mi to cenimo i da su nam oni važni,

izuzetni rezultati i činjenice. Dolazimo do toga da je minimalna zarada planirana da bude 35.025 dinara.Mi smo pričali više puta o tome, u januaru će prosečna plata iznositi 610 evra. Neke projekcije nadležnog ministarstva, Ministarstva finansija je da će prosečna plata biti čak 618 evra, a u odnosu na period kada je predsednik Aleksandar Vučić bio premijer, podsetiću da je tada prosečna plata iznosila 330 evra. Dakle, mi sada pričamo o minimalnoj zaradi koja će u nekom narednom periodu, skorijem narednom periodu iznositi 35.025 dinara, a pre samo tako kratkog perioda prosečna zarada je iznosila 330 evra.Ukoliko pričamo o penzijama i pogledamo penzije, pogledamo taj trend rasta penzija, videćemo da svake godine postoji određeni trend rasta penzija, da svake godine našim starijim sugrađanima uplaćujemo jednokratnu, odnosno ukazujemo im pažnju jednokratnim davanjima.Čuli smo upravo, a čuli smo i u prethodnim danima, kako Srbija za vreme vladavine SNS napreduje i vodi računa o svojim sugrađanima, a ja bih se sada osvrnuo na nešto malo drugačije. Moram da primetim, naravno, u skladu sa ovim, pa ćemo kasnije jednu paralelu napraviti, moram da primetim veliki broj tzv. opozicionih lidera. Mi malo, malo pa imamo prilike da čujemo da je neko opozicioni lider i da se pojavio neki novi opozicioni lider. Broj tih lidera opozicije skoro da premašuje broj njihovih sledbenika. Ali, to nije ono što je najinteresantnije, neke druge stvari su tu interesantnije.Gotovo opozicioni lideri i opozicioni političari predstavljaju reciklirane političare iz prošlosti, odnosno, da budem precizniji, to su uglavnom ostaci Demokratske stranke. Ti ostaci Demokratske stranke su u nekom periodu zbog različitih nesuglasica, ličnih interesa itd, razmirica, razišli su se i rešili su da od DS naprave više manjih stranaka, jer su tako mislili da će narodu moći da kažu nešto novo i da dođu ponovo na vlast.Naravno, na čelu svih njih, kao što svi vrlo dobro znamo, nalazi se Dragan Đilas o kome građani jako dobro znaju kako je radio i koliko je radio, odnosno nije radio dok je bio gradonačelnik. S obzirom na to da pričamo o čoveku koji je sigurno svestan šta narod Republike Srbije misli o njemu, u prve redove njegove stranke se guraju neki drugi ljudi. To su Marinika Tepić, Borko Stefanović i ostali.Pričao sam pre nekog vremena sa jednom koleginicom, tačnije sugrađankom, o Borku Stefanoviću i rekao sam, to je interesantno, voleo bih da podelim ovde u plenumu, rekao sam – čovek se zvao Borislav Stefanović. Ona me je prekinula i rekla je – kako sve zvao Borislav Stefanović, šta mu se desilo? desilo? Objasnio sam da se čovek više ne zove Borislav, nego se zove Borko, s obzirom na to da kada je vodio Levicu Srbije, dakle stranku koja je opet deo DS, on on je prijavio ime svoje izborne liste kao Borko Stefanović, pošto je u narodu poznatiji kao Borko Stefanović, međutim, s obzirom na to da se čovek ne zove Borko Stefanović, on zakonski nije mogao da prijavi listu. I njemu je bilo lakše da promeni svoje ime iz Borislav u Borko, nego da ponovo skuplja potpise, s obzirom na to da zna koliko je teško skupio potpise i u prvom delu tog skupljanja potpisa.Međutim, potpisa.Međutim, ono što je sada interesantno, pre nekih nedelju dana imali smo sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Na njoj su prisustvovali i predstavnici vanparlamentarne opozicije. Imali smo priliku da vidimo na toj sednici odbora čoveka, on je visoki funkcioner Jeremićeve stranke, kako ne zna iz koje stranke dolazi. Umesto da je rekao da dolazi iz Narodne stranke, čovek je rekao da dolazi iz napredne stranke. Koga bude interesovalo da pogleda, može, naravno, to sve je dostupno na „Jutjub“ kanalu Narodne skupštine Republike Srbije. Vrlo je interesantno, pa eto, pogledajte, čisto da znate o čemu pričamo i o kakvim predstavnicima opozicije pričamo.Bivši predsednik Republike Srbije Boris Tadić, tada ispred Demokratske stranke, danas vodi Socijaldemokratsku stranku Srbije, dakle još jednu granu Demokratske stranke. Ja ih neću sve, pošto ih ima dosta. Imamo, naravno, i Zorana Živkovića. Zoran Živković je osnivač Nove stranke, a on je čak bio i vršilac dužnosti predsednika Demokratske stranke.Sada kada smo sve to pobrojali, kada vidimo sa kim imamo posla i šta ti ljudi, jelte, kažu – idu u kolonama, moramo da postavimo jedno pitanje, koje meni, iskreno, nije jasno i voleo bih da mi neko da odgovor na to. Ko se sa kim ujedinjuje? Ko se s kim ujedinjuje, s obzirom na to da su svi oni predstavnici prethodne vlasti i Demokratske stranke?Da bi ovo što je očigledno bilo još očiglednije i još jasnije, ja ću podsetiti na još jedan događaj. Molio bih samo režiju da pomogne, pokazaću dve fotografije. 3. februara 2010. godine Demokratska stranka obeležava na Novom Beogradu 20 godina postojanja stranke i za te potrebe oni prave jednu, onako pozamašnu, publikaciju. U njoj se nalaze bezmalo svi ovi ljudi koje sam malopre pobrojao.Evo, tako imamo prilike, ja ću pročitati samo. Dakle, 3. februara 2010. godine na svečanosti su govorili Dragoljub Mićunović, jedan od osnivača i prvi predsednik Demokratske stranke, a mnogobrojne goste je pozdravio i govorio o ulozi i mestu Demokratske stranke u Republici Srbiji predsednik Boris Tadić. Dakle, predsednik Boris Tadić, evo ga ovde na slici, govori na Skupštini Demokratske stranke, predsednik Republike Boris Tadić govori na Skupštini Demokratske stranke o Demokratskoj stranci. Pomenuli smo malopre Zorana Živkovića, evo ga Zoran Živković sa istim tim Borisom Tadićem.Dakle, imamo nekadašnjeg predsednika, v.d. predsednika Demokratske stranke Zorana Živkovića i bezmalo, ponoviću još jednom, bezmalo svi koje sam do sada pomenuo se nalaze u ovoj knjizi i to je, dakle, knjiga čiji je izdavač Demokratska stranka, govori o tome da su to u stvari sve ljudi koji su iz jedne iste kolone. Kada vam oni kažu, a oni kažu da idu u više kolona, različitih kolona, i sada razmatraju da li da se ujedine u jednu kolonu ili da idu u više kolona. Pa čekajte, ljudi, ako ste se razjedinili, ako ste se posvađali, ako ste imali određene razmirice i rešili ste da napustite Demokratsku stranku, da svoje stranke napravite, da na taj način pokušate, zašto biste se sada ujedinili? Pa ujedinjuju se zbog toga što su oni videli i oni vrlo dobro znaju sve ovo o čemu sam ja u prvom delu govora pričao. Njima je jasno da su državne kase ponovo pune i samim tim su interesantne, a interesantne su onim ljudima koji se dokazano dokazano vode ličnim interesima.S obzirom na to da oni znaju šta narod misli o njima, njihovi mehanizmi su prilično slični, njima ne preostaje ništa drugo nego da vređaju, da prete. Znamo svi vrlo dobro koliko puta su pretili i predsedniku Republike Srbije i njegovoj porodici, da ne navodim imena dece ponovo, i članovima SNS.Ono što je SNS.Ono što je još interesantno, više puta, ja bih tu zaista pohvalio svoje koleginice i kolege narodne poslanike, koji su i ovde u plenumu i svojim saopštenjima dokazali da predstavnici bivše Demokratske stranke, odnosno bivši predstavnici demokratske vlasti, a sada više kolona predvođene Draganom Đilasom, da su dokazali da oni plasiraju neistine. Oni su argumentovano to dokazali. I kada više ne znaju o čemu će da pričaju, evo, najinteresantnija stvar o kojoj oni pričaju, pričaju o tome da naš predsednik nosi rolku, zašto naš predsednik nosi rolku. I posle se čude kako nemaju podršku građana Republike Srbije. Pa nemaju zbog toga što nudi rolku.Ono što je jako interesantno tu što je jako interesantno tu je da su na jednoj televiziji koja je pod kontrolom Dragana Đilasa čak i rekli, kaže – Aleksandar Vučić nosi rolku, jer mu je lakše da je navuče preko glave kada bude bežao iz Srbije, da ga ne bi prepoznali. A ja vas pitam – što bi on bežao?

njihove pretnje treba da odgovorimo radom, argumentima, borbenošću, razgovorima sa građanima i, ono što je najvažnije, da svi damo svoj doprinos u rešavanju njihovih problema.U danu za glasanje podržaću predloge o kojima mi danas diskutujemo, a na narodu je da u aprilu kaže da li je za to da Srbija nastavi da bude cenjena u svetu, da nastavimo da imamo povećanje plata i penzija ili žele one koji su već bili na vlasti i one koji su pokazali šta mogu, odnosno, kao što smo već rekli, šta ne mogu i cepali DS jer nisu mogli da sarađuju, a sad bi se, tobože, ujedinili i sarađivali, jer sada znaju bolje.Lično bolje.Lično smatram da normalna i pristojna Srbija mora da pobeđuje. Živela Srbija!

izbore za najznačajnije nivoe vlasti, parlament i za predsednika u ovoj državi, kao i za izbore za nacionalne savete za nacionalne savete nacionalnih manjina u Republici Srbiji, kao što znate, sprovodi Republička izborna komisija.Osnovna nadležnost RIK-a, kako mi kažemo skraćeno, jeste da se bavi i da se pobrine za zakonitost samog izbornog procesa. Moram da kažem da i ovo telo u parlamentarnim demokratijama, pa i u našoj državi, bira ova Skupština. Stalni sastav RIK-a ima 16 članova i predsednika, koji imaju svoje zamenike, i biraju se na četiri godine, na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini.No, mi u SDP-u u svom predlogu za izmenu izbornog zakona

Mi mislimo da u cilju ravnopravnosti izborna komisija treba da bude sastavljena od najeminentnijih stručnjaka iz oblasti izbornog prava i izbornih sistema. Njihov mandat svakako bi morao da traje duže od četiri godine, što je predviđeno trajanje mandata svakog poslanika. Smatramo da bi se profesionalizacijom, odnosno formiranjem državne izborne komisije, ojačali mehanizmi za efikasniju kontrolu svih učesnika izbornog procesa.Ako pogledamo okruženje, videćemo da se slične stvari dešavaju u zemljama u okruženju. Na primer, u Bosni i Hercegovini imamo apsolutno profesionalizovanu ovu komisiju i još da kažem da se ona u u uslovima vanstranačkih, odnosno vanizbornih aktivnosti bave i drugim aktivnostima, imaju nadležnosti iz oblasti koje ima npr. naš REM ili naša Agencija za borbu protiv korupcije, tako da rade u toku cele godine i imaju aktivnosti tokom cele godine, što je jako, jako dobro.U zemljama u okruženju i dalje se teži za transparentnijim radom organa za sprovođenjem izbora. To je ono o čemu težimo i mi i što činimo unazad desetak godina, pa tako su npr. i u Crnoj Gori u okviru ove komisije uvršćeni članovi akademske zajednice nevladinog sektora.Za mene svakako najbitnija stvar jeste da i mi puno radimo na ovom polju i verovatno najbitnije što smo pre svega sve sednice RIK-a učinili dostupnim i svaki građanin može u toku zasedanja da se uključi i da direktno prati sednicu RIK-a što je za mene izuzetno značajan podatak. Naravno, sednice su otvorene i za javnost i za sve novinare i to je velika stvar.Dalje, RIK u svom izbornom procesu nastoji da unapredi svoj rad donošenjem i podzakonskih akata, sprovođenjem obuka i edukacija i na svaki drugi način u okviru svojih ovlašćenja.

novina jeste i objavljivanje, skeniranje zapisnika o radu biračkih odbora na veb stranice RIK-a odmah nakon što se završi glasanje, što je jako bitno. Mi smo dobili i transparentni i jasniji mehanizam i onemogućili bili kakvo postavljanje pitanja i dovođenje u pitanje regularnosti samog izbornog procesa.Takođe, procesa.Takođe, RIK je oformio posebnu Radnu grupu za razmatranje pitanja od značaja za učešće osoba sa invaliditetom u izbornom postupku i doneo odluku o proceni pristupačnosti biračkih mesta u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u izbornom procesu. vodilo se računa i o ljudskim pravima, u ovom slučaju osnovnom pravu na glasanje osoba sa invaliditetom.Uvedene su identifikacione kartice za članove biračkih odbora, a kao najznačajnije smatram veliki doprinos na unapređenju RIK-a u sprovođenju obuka i edukacija.Naime, RIK je počev, od decembra 2019. godine, sproveo obuku za više od 540 instruktora koji su potom po jedinicama lokalnih samouprava sproveli obuke za rad članova u stalnom sastavu biračkih odbora za više od 57 i 200 hiljada Imajući u vidu da je edukacija osnov za poboljšanje sprovođenja izbornog procesa RIK je organizovao i sproveo obuku instruktora koji će obučavati potencijalne članove i proširenog sastava biračkih odbora.U

Dalje, omogućena je svakom biraču da posle glasanja od RIK-a ima pravo da zahteva informaciju o tome da li je u Izvodi iz biračkog spiska evidentirano da li je glasao ili ne.Smatram da će i nedavno postignut dogovor u okviru Sporazuma o unapređenju uslova za održavanje izbora u vezi sa povećanjem broja stalnog sastava RIK-a za šest članova, predloženih od strane van parlamentarnih stranaka, iako presedan doprineti većoj javnosti rada ovog organa i većim poverenjem građana u ispravnost i zakonitost odluka koje donosi RIK u procesu sprovođenja narednih izbora.Ova vlast ova većina je zaista pokazala veliku otvorenost da se izađe u susret svim onim realnim zahtevima koji su i uvršteni od strane i opozicije, i nevladinog sektora, i akademske zajednice i zaista je ova većina pokazala jednu veliku otvorenost da se poboljša i izborni zakon, ali i sa druge strane integritet RIK-a. Moram da pozovem sve učesnike da, evo ima mesta treba da budu prisutni i članovi opozicije, da se povrati integritet i da zaista podignemo nivo demokratije u našoj zemlji.Što se tiče samog konkretnog izbora zamenika predsednika RIK-a, vi znate da je, i to je ono za za šta su se zalagali i SDPS, odnosno moja partija, da zamenik uvek dolazi po tradiciji iz opozicije i da to bude mesto zaduženo za opoziciju.Meni je žao što to do sada neće biti slučaj i što će verovatno ovde se naći, takođe defakto predstavnik naše zajedničke vlasti, odnosno neko ko delegira stranka gospodina Zukorlića, koji je svakako deo vlasti koja danas formira Vladu i sve organe izvršne vlasati u ovoj državi.U svakom slučaju ću reći da je svako poboljšanje na izbornom zakonu, izbornim uslovima, u ovom slučaju svako podizanje integriteta RIK izuzetno bitno za SDPS i da ćemo mi uvek dati podršku takvim rešenjima. Hvala Zahvaljujem, uvaženom doktoru Bačevcu.Sledeći prijavljeni na listi, uvaženi narodni poslanik, Aleksandar Marković.

Dakle, uslediće nakon što su potpisan sporazum o unapređenju izbornih uslova između stranaka koje su učestvovale u međustranačkom dijalogu bez posredovanja stranaca.To je dosta važna stvar za našu zemlju, jer ovim sporazumom dodatno unapređujemo izborne uslove, unapređujemo demokratsku atmosferu za predstojeće izbore i slobodno mogu da kažem da će izborni uslovi sad za ove predstojeće aprilske izbore biti najbolji uslovi ikada. To nikako ne znači, predsedavajući, po mom mišljenju da su dosadašnji izborni uslovi bili loši, nego su prosto neke političke opcije u Srbiji, tu mislim na ove koje su pod kontrolom Dragana Đilasa, vodile i još uvek vode snažnu kampanju u svojim medijima kako su izborni uslovi u Srbiji loši, kako su izborni zakoni loši, kako nema demokratije, kako je nekakva diktatura i slične gluposti.U pitanju su, uz neke pojedinačne izmene, uglavnom izborni zakoni koji su upravo doneti za vreme kada su oni vršili vlast u Srbiji. Dakle, ogromna većina zakona koji se tiču izbora zakona koji regulišu izbore su doneti u periodu do 2012. godine. Ja sad pitam, predsedavajući, a ko to da su tada valjali ti izbori, ti izborni zakoni, ti izborni uslovi, a danas ne valjaju? Dakle, oni kada su vlast, oni kada sprovode izbore po tim zakonima, tada je sve u redu. Oni kada su u opoziciji, odjedanput ti izborni uslovi nisu dobri.Dakle, podsetiću i građane Srbije da su izborni zakoni promenjeni tek pred prošle izbore, pred izbore 2020. godine kada smo, da kažem, učinili određene izmene poboljšali izborne uslove, a kada kažem poboljšali prvenstveno mislim da smo ih poboljšali u korist opozicije smanjenjem cenzusa na 3%. Dakle, omogućili smo čak i veću zastupljenost osoba manje zastupljenog pola, precizno smo regulisali finansiranje, medijsku zastupljenost i još mnogo stvari, a sve u cilju omogućavanja fer i poštenih izbora.Međutim, nekima ni to nije bilo dovoljno i onda su u želji da stvore sebi alibi za izborni debakl, za potpuni izborni debakl, proglasili bojkot izbora i na taj način sami sebe diskvalifikovali. Naravno, da su sada shvatili koliku su grešku napravili bojkotom, koliko su sami sebe sami sebe na taj način isključili iz političkog života u Srbiji.To nas dovodi sve do sadašnjeg trenutka, do ovog sporazuma koji sam pomenuo, u želji da izađemo u susret svakoj političkoj grupaciji, u želji da imamo takve izborne uslove da baš niko nema nikakvu zamerku. U želji da izborni dan u Srbiji bude praznik demokratije, omogućili smo dijalog na tzv. dva koloseka, da pokušamo da pronađemo način kako bi svi, apsolutno svi bili zastupljeni, odnosno zadovoljni.Kao rezultat tog dijaloga imamo sporazum o unapređenju izbornih uslova i tim sporazumom predviđeno je, između ostalog, da šest članova, plus šest zamenika članova stalnog sastava RIK bude predloženo iz redova opozicije, da se razumemo, iz vanparlamentarne opozicije, dakle, po troje iz redova obe grupacije opozicije, dakle, i ovih koji se zalažu, odnosno koji su učestvovali u dijalogu bez posredstva stranaca i ovih drugih.Kada je reč o biračkim odborima, vanparlamentrana opozicija dobiće na svakom biračkom mestu u Srbiji po jednog člana i zamenika člana u stalnom sastavu biračkog odbora. Svakako im sleduje

listu.Zatim, dogovoreno je i da se pojača takozvani srednji nivo organa za sprovođenje izbora, pa će posao dosadašnjih radnih tela RIK biti prebačen na opštinske, odnosno gradske izborne komisije. U njima će, takođe, biti zastupljena vanparlamentarna opozicija i to u stalnom sastavu, razume se, i u proširenom, kada im RIK bude proglasio listu.Napominjem da na sve ovo opozicija nema pravo, jer je vanparlamentarna, zato što su vanparlamentarni, zato što su sami sebe diskvalifikovali iz ovog procesa.Međutim, da bismo ovo omogućili, mi ćemo morati da promenimo niz, odnosno set izbornih zakona, dakle, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o izboru narodnih poslanika itd.Uz sve ovo, želim da naglasim da će biti uvedena čak tri nadzorna tela, dakle, za praćenje rada medija u predizbornoj kampanji, zatim, za kontrolu ispravnosti jedinstvenog biračkog spiska i za nadzor nad celokupnim izbornim procesom, i još mnogo stvari koje se odnose i na finansiranje političkih partija i zastupljenost u medijima, onda tzv. funkcionersku kampanju, kako je nazivaju, zatim, transparentnost i kontrolu izbornog postupka itd, sve ono o čemu je moj uvaženi kolega Mirković kao ovlašćeni predstavnik naše naše poslaničke grupe govorio.Dakle, slobodno možemo da kažemo da su ovakvi izborni uslovi najbolji još od uspostavljanja višestranačja u Srbiji. Mislim da niko u Srbiji, barem niko ozbiljan ne može da opovrgne ovo.Mi da opovrgne ovo.Mi kao SNS kada smo bili opozicija, nismo imali ovakve uslove, nismo imali ni približno ovakve pogodnosti, pa nas to nije sprečavalo da se borimo za svaki glas, pa nas to nije sprečavalo da obiđemo svako selo u Srbiji, svaku opštinu, da dopremo do svakog birača, da razgovaramo sa svakim čovekom, da predstavimo politički program, da predstavimo plan za bolje sutra i da izađemo na izbore.Naprotiv, ne da nismo bežali od izbora, nego smo se zalagali za prevremene izbore. Ozbiljno smo se zalagali, vodili kampanju u tom smislu, skupljali potpise, milion potpisa, peticija, i to pod njihovim uslovima. Milion potpisa građana Srbije smo skupili da dobijemo prevremene izbore. Mi smo jedva čekali izbore, nismo bežali od izbora, i to pod njihovim uslovima. Nismo kukali i nismo bežali. Nismo se žalili po belom svetu. Nismo tražili razne sponzore, razne mentore, razne Tanje Fajon, razne Viole fon Kramon, ništa od toga nismo radili, ali smo čekali našu šansu.Naprotiv, kao što sam rekao, zalagali smo se za prevremene izbore. Nismo ih dobili. Dobili smo redovne izbore.Dakle, tadašnji režim je prolongirao izborni dan 2012. godine do zadnjeg mogućeg trenutka, u želji da sačuvaju svoju vlast. I dočekali smo te izbore 2012. godine i na tim prvim izborima koji su usledili, iako nismo imali ni medije, ni novac, ni logistiku, ništa apsolutno, SNS je pobedila, preuzela vlast u Srbiji. Pobedili su građani Srbije koji su prepoznali politiku i program SNS, baš kako danas prepoznaju i podržavaju politiku i program Aleksandra Vučića.Suština je, i s time završavam, ne postoje izborni uslovi i izborni zakoni koji će vas dovesti na vlast ako nemate politiku, ako nemate program i ako nemate konkretna politička rešenja i političke ideje. Ako vam se cela politika zasniva i svodi na puku mržnju prema jednom čoveku Aleksandru Vučiću, onda to građani Srbije vide i znaju da adekvatno nagrade na izborima.Dakle, nema tih uslova, niti zakona pomoću kojih ćete dobiti vlast bez izbora, odnosno bez podrške građana. Zahvaljujem.

obaveštavam vas da ćemo danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Sada određujem redovnu pauzu.Nastavljamo sa radom u 15.05 časova.Zahvaljujem.(Posle